Nii, head kolleegid, istungi alguses on võimalik Riigikogu liikmetel üle anda eelnõusid ja arupärimisi, kui selline soov on. Viktoria Ladõnskaja-Kubits, ma oletan, et on soov puldist üle anda. Jah, palun!

Paljudel meist on aastaid olnud südameasjaks leida lahendus vähiraviannetuste teemale. Protsess oli väga keeruline, kuid siiski, olukord, kus haige saab diagnoosi, ravim on arsti poolt soovitatud, aga haigekassa [selle ja ainupäästjaks muutuvad annetajad, tundub ebaõiglane. Nüüdseks on saanud valmis seaduseelnõu. Siinkohal suur tänu Aivar Kokale, kelle komisjoni ametnikud aitasid selle kokkupanemisel! Suur tänu õigus‑ ja analüüsiosakonnale ning Rahandusministeeriumile, kes mõtlesid kaasa! Arvestades kogu seda keerulist, nii juriidilist kui ka poliitilist protseduuri, pakub eelnõu kaks lahendust. Esimene: eelnõuga täiendatakse käibemaksuseadust uue, 5%‑lise, vähendatud käibemaksumääraga. Muudatus võimaldab valdkonna eest vastutaval ministril kehtestada määrusega nimekiri vähktõve ja muude pahaloomuliste kasvajate raviks mõeldud ravimitest, mis maksustatakse 5%‑lise käibemaksumääraga. Teiseks sätestatakse ravimiseaduses Eesti Haigekassale alus hüvitada mittetulundusühingutele, sihtasutustele või usulistele ühendustele annetuste eest ostetud, vähktõve ja muude pahaloomuliste kasvajate raviks mõeldud ravimite ostmisel tasutud käibemaksuga võrdne summa. Siin on 27 allkirja. Õnneks on neid andnud kõik fraktsioonid. Aga sellele eelnõule elavad kaasa sajad perekonnad, head maksumaksjad, kelle riik on jätnud valiku ette: kas surra või maksta summa, mida sinu taskus tegelikult ei ole. Mõtleme siis kaasa. Aitäh!

Aitäh! Rohkem eelnõude üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel võtnud vastu ühe eelnõu ja Riigikogu juhatus menetleb seda vastavalt kodu‑ ja töökorra seadusele. Head kolleegid, kohaloleku kontroll, palun!

Kohalolijaks registreeris ennast 76 Riigikogu liiget, puudub 25. Läheme tänase päevakorra juurde. Aga kõigepealt päevakorra täpsustamine, kuna me oleme esialgselt kinnitatud eilse päevakorra juures. Eilsel istungil jäi meil pooleli Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 734 esimene lugemine.

Läbirääkimiste soovi rohkem ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 734 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 21. detsember kell 17.15. Läheme edasi, head kolleegid. Tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud maapõueseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 745 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks keskkonnaminister Madis Kallase. Austatud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed, Tutvustan teile Vabariigi Valitsuse algatatud maapõueseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega täpsustame või täiendame nende sätete sõnastust, mida on vaja, et kõrvaldada seaduse rakendamisel ilmnenud puudused.Põhimõttelisi muudatusi kehtiva õigusega võrreldes eelnõus ei ole. Küll aga on eelnõus tulevikuvajadusi arvestavad muudatused maapõue kasutamise ja geoloogilise uuringu arvele võtmise ning kaevandamise sätete kohta. Need lahendused lähtuvad Riigikogu otsusest "Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050", mille täitmise seniste sammude kohta tegin siin saalis ülevaate 26. oktoobril.Lisaks oktoobril.Lisaks tekib selle eelnõuga alus, et luua geoloogiafondi andmekogu, mis koondab digitaalselt Eestis tehtud uuringud ja uurimistööde aruanded. Samuti täpsustatakse riigi kohustust hüvitada kaevandamisega tekkinud kahjusid, kui selle lõppemisest on möödas rohkem kui kümme aastat.Need aastat.Need muudatused aitavad meil täita maapõuepoliitika pikaajalisi eesmärke ning hoida ja kasutada meie maapõueressursse säästvalt ja targalt. Aitäh!

ja kaevandamise [lubade] andmisel erasektorile on oht, et meie kõigi ühine vara parseldatakse piltlikult öeldes klaaspärlite eest lihtsalt maha. Aga jälle tulles selle juurde, et Euroopa Liit on käima pannud suured rohepöördeprojektid ning meie maavarad muutuvad selles protsessis eluliselt tähtsaks, kas ei suurene oht, et meie enda valitsused, kui nad on orienteeritud eelkõige Euroopa Liidu kohustuste täitmisele, ei mõtle mitte meie keskkonna ja meie riigi huvidele, vaid annavad kõik need eesõigused lõpuks üle Euroopa Liidule, otse Euroopa Komisjonile. Aitäh, Mina sellist ohtu ei näe. Arvestades, et valitsuse paneb paika Riigikogu, Riigikogu omakorda valitakse rahva poolt, kes kindlasti selliseid valikuid ei pooldaks, mina sellist ohtu ei näe. Ruuben Kaalep, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Riigikontroll on toonud selgelt välja, et Rail Balticu ehitamise jätkamine nõuab paratamatult, et kruusa, killustiku ja liiva saamiseks tuleb väga suur osa Eestist üles kaevata. Need on taastumatud loodusvarad. See on väga kõrge hind nii meie meie keskkonnale kui ka majandusele. Kas teile, keskkonnaministrile, ei tundu, et Rail Balticu projekt ei pruugi üles kaaluda seda võimalikku keskkonnakahju, mida nende maapõuevarade üleskaevamine Eestile tähendaks? Aitäh! Mõnda Mõnda otsust, mis on tehtud juba oluliselt varem, kui tänane valitsus ja tänane keskkonnaminister ametisse said, on raske tagantjärele hinnata. Ma saan aga kinnitada, et nii tänane keskkonnaminister kui ka kindlasti tulevikus kõik keskkonnaministrid seisavad selle eest, et kõik ressursid, mis Rail Balticu ehitusse lähevad, oleks kasutatud kestlikkuse põhimõttel, oleks kasutatud nii, et need võimalikult vähe mõjutaksid meie elukeskkonda, meie looduskeskkonda. Me oleme nõus ka enamiku Riigikontrolli toodud tähelepanekute ja märkustega. Tuleb veel kord üle vaadata kõikvõimalikud alternatiivid, see, mille baasil ja kuidas Rail Balticu rajamine koormab Eesti keskkonda ja missugused oleksid võimalikud leevendusmeetmed. Aitäh!

1 kohta. Seletuskirja järgi see ütleb, et muudatuste tulemusel muutub tagantjärele kaevandamise tasude süsteem lihtsamaks ja läbipaistvamaks. Muudatuse sisseviimise korral ei tule enam maksta ette tagantjärele põlevkivi kaevandamise koguse

Võib-olla avate seda teemat?

ette võimaliku kaevandamismahu eest, nüüd toimub see tagantjärele, vastavalt kaevandatud summale, kvartalipõhiselt. See on põhiline vahe. Aitäh!

neid poliitilisi jõude, kes soovivad, et Eesti loodus ja keskkond oleks hästi hoitud. See, kuidas keegi lõpliku valiku teeb, on igaühe enda otsustada. Aga loomulikult, Eesti keskkonda tuleb hoida ja ma arvan, et iga valija seda ka väga hästi Paul Puustusmaa, palun! Suur tänu, austatud eesistuja! Hea ettekandja! Eelnõu seletuskirjast saab aru, et käsitletakse võimalust suurendada

Põlevkivi kaevandamine oli seni väga selgelt reglementeeritud. Tegelikult on siiamaani väga selgelt reglementeeritud, kui palju ja kuidas saab keegi kaevandada. Meie soov on vaadata nii-öelda paindlikumalt üle,

võiksid olla? Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Te vastasite nii, et Rail Balticu puhul tuleb üle vaadata võimalikud alternatiivid, et mõju keskkonnale oleks võimalikult väike. Mis need alternatiivid saaksid olla? Kas tuleb vaadata üle see trass, et kasutada võimalikult palju olemasolevat taristut, või siis tuua ehitusmaterjale odava hinnaga kusagilt välismaalt? Mis need alternatiivid võiksid olla? Esimene alternatiiv, millest on ka palju räägitud, on see, et põlevkivi aherainet oleks ühe kihina võimalik selle tammi alla panna. Teisena on kindlasti ehitusjäätmed, et mismoodi ja kuidas neid saaks rohkem kasutada. Kindlasti tuleks vaadata üle kõikvõimalikud alternatiivid nende projektide puhul, et kust on võimalik saada täiendavat maavara.

otsustame, kuidas ja mismoodi me Eesti maavara kaardistame, missuguseid samme me astume selle kasutusele võtmiseks, kas see on aktiivse maavarana meil arvel või mitte. Pigem on see nagu see teema. Kõik need otsused, mis puudutavad seda, kui palju ja kuidas

Heiki Hepner, palun!

üle Eesti on arvestatav ja tegelikult väga tugevalt mõjutab kohalikku kogukonda. Siin oleks võimalik seda ka planeeringute abil mõjutada. Aga teine küsimus on see, et kas on mõeldud

Aitäh! Mis puudutab talumistasu, siis Riigikontroll kinnitas üle, et see on oluline meede, mis tuleb kasutusele võtta. Keskkonnaministeerium koostöös Justiitsministeeriumiga ja teiste ministeeriumidega on seda teemat juba varasemalt arutanud.

see on esitatud ministeeriumidele ülevaatamiseks. Nüüd on küsimus lihtsalt selles, kuidas me ajalises perspektiivis jõuame, kas see Riigikogu ja valitsus jõuavad seda menetleda või mitte. Aga need teemad on kõik juba sisuliselt eelnõu eelnõu tasemel valmis, nendega saaks edasi minna ja need on esitatud ministeeriumidele, kaasa arvatud Rahandusministeeriumile ja Justiitsministeeriumile ülevaatamiseks. Aitäh!

seaduse rakendamise efektiivsemaks muutmiseks. Ma saan aru riigi huvist täpsustada maapõue kasutamise ja maavara geoloogilise uurimise, arvele võtmise ning kaevandamisega seotud sätteid.

Kas ei oleks õiglane paralleelselt menetleda või käsitleda ka nende keskkonnatasude määrasid? Te olete ka meedias seda väljendanud. Siis saaks näidata, et riik on huvitatud sellest, et ka kohalikud omavalitsused ja kohalikud elanikud saavad midagi tagasi.

kui me praegu oleme võib-olla tunnetanud, aga teema on nii-öelda töös ja Keskkonnaministeeriumi taha selle teemaga edasiliikumine

on kõik vajalikud toimingud tehtud, dokument on valmis, meie täiendavaid lisasid enam planeerinud ei ole ja nüüd ootamegi pigem seda, kas Rahandusministeerium näeb, et sellega on võimalik praegu edasi liikuda või mitte. Aga meie oleme valmis seda tutvustama kas keskkonnakomisjonis või mõnes teises komisjonis, kui selleks on soovi. Aitäh, lugupeetud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Ma palun ettekandjaks keskkonnakomisjoni esimehe Andres Metsoja. Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Head kolleegid! Tõepoolest, keskkonnakomisjon teemat arutas, nii nagu meil on parlamendis kombeks, istungi protokoll nr 194 seda käsitleb.

maavarade temaatika peale. Täpselt samamoodi uurisime fosforiidi ja metallimaagi kohta, et kuidas ikkagi on nõnda, et riigil on eelis ettevõtete ees just selle varu uurimisel. Käisime terminoloogiliselt läbi ka selle, mida tähendab, et kaevandatakse lamamini. See mõiste tähendab seda, et kogu loodusliku kihi ulatus on võimalik välja kaevata.

kuidas seda peaks paremini reguleerima ja kas peaks paremini reguleerima, milline on omavalitsuse roll, milline on riigi eriplaneeringu roll ja milline on riigi strateegiline lähenemine selles valdkonnas.Ühiselt

ja juhtivkomisjoni esindajaks määrata mind. Aitäh! Aitäh, austatud ettekandja! Teile Riigikogu liikmetel küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised?

Suur tänu, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Loomulikult tuleb igas valdkonnas tegeleda bürokraatia ohjamisega ja protsesside lihtsustamisega ning tõesti sealhulgas sellises valdkonnas nagu maavarade kaevandamine. Aga loomulikult ei tohi selle tegevuse juures unustada seda, et me sellise lihtsustamisega jätaks räästa alla kohalikku inimest või kogukonda, kes jääb tähelepanu alt välja ja saab pihta.Maavarade kaevandamine on ühelt poolt väga oluline tegevus, sest ta annab meile ressursse, taastumatuid ressursse, millega tuleb väga targalt ümber käia. Teisalt on tal väga suur keskkonnamõju.

kus me fookuse oleme tõesti keeranud teatud lihtsustuste peale. Uuringuid käsitleme natukene põhjalikumalt. Jälle vaatame, et protsess oleks lihtsam ja paindlikum. Põlevkivi me käsitleme, aga oleme jätnud vaatluse alt välja paekivi kasutamise ja kaevandamise, liiva ja kruusa, võib-olla veel mõned maavarad, mis vääriks suuremat tähelepanu. Tegelikult tuleks käsitleda ka nende maavarade kaevandamist, sest tõesti see tegevus toimub üle riigi ja mõjutab väga paljusid kogukondi.

keskkonnakomisjoni tuua, läbi arutada ja vaadata, mida õnnestub sealt kohe üle tuua, et me veel selle koosseisu ajal suudaksime ikkagi need olulised

Nüüd on algatamisel Raplamaa ja Pärnumaa planeering, Harjumaa planeering on töös, see peaks andma meile teatud sisendi. Aga tegelikult me peame jälgima, et planeering ei jääks väga üldiseks ja ei ütleks, et noh, meil on nii suur hulk sellist ja sellist maavara, aga me ei käsitle seda sellise detailsusastmega, kuidas see mõjutab kohalikku kogukonda. Tuleks vaadata, et ka sellised planeeringud oleksid käsitletud vähemalt valla või linna üldplaneeringu täpsusega ja annaksid juba konkreetset sisendit.

Ma toon lihtsalt ühe näite. Kui meil on rohealal teatud metsamajandamise kava ja me tahame seal teha kahehektarilist lageraiet, siis see võib olla küllaltki komplitseeritud. Palun kolm minutit lisaaega. Palun, kolm minutit lisaaega! Suur tänu! See tegevus võib olla küllaltki komplitseeritud. Aga sinnasamasse rohealasse 300‑hektarilise kaevanduse kavandamine sobib nagu rusikas silmaauku ja kellelgi ei teki küsimust, kas see võiks kuidagi mõjutada kohalikke elanikke. Põhjus on väga lihtne. Ühel juhul on läbitud üldplaneeringuprotsess, mis paneb väga selged piirid, ja teisel juhul seda lihtsalt ei nõuta ja võidakse kavandada ükskõik kuhu. See tekitab mõttetut stressi. Isegi kui see uuring lõpuks ei päädi konkreetse kaevandusega või see kaevandus ei ole 300 hektarit, vaid on 30 hektarit, siis ikkagi peaks olema see läbi tehtud enne, kui me anname välja teatud load või algatame mingeid protsesse, sest ei ole mõtet tekitada kohapeal inimestes stressi ja teadmatust, mis nende elukohast

Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on, et eelnõu 745 esimene lugemine tuleb lõpetada. Oleme esimese lugemise lõpetanud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 21. detsembri kell 17.15. Tänane teine päevakorrapunkt on läbitud ja me läheme edasi. Tänane kolmas päevakorrapunkt on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 725 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks Riigikogu liikme Maria Jufereva-Skuratovski. Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Selle eelnõu sisu on väga lihtne. Tegemist on haiguspäevade hüvitamise korraga. [seadusena] vastuvõtmise korral säilib haigushüvitiste maksmise kord, mille kohaselt on töötaja omavastutus esimene haiguspäev, tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa maksab hüvitist alates kuuendast päevast. Antud sätete muutmisega muudetakse 1. jaanuaril 2021. aastal jõustunud tähtajaline haigushüvitiste maksmise maksmise regulatsioon tähtajatuks, kuna nakkus‑ ja viirushaigused levivad ka peale kehtiva korra lõppemist. Ma tuletan teile meelde,

neljandast kuni kaheksanda päevani maksis tööandja ja alates üheksandast päevast haigekassa. Meie mõte seisneb selles, et selle asemel, et haigushüvitiste maksmisel uusi ajutisi lühi‑ ja tähtajalisi meetmeid rakendada, on mõistlik muuta praegune tähtajaline kord tähtajatuks. Mõte seisneb selles, et

lõpuks tööandjate ja töövõtjate vahel riigi eestvedamisel ning tehti selline muudatus, et teisest haiguspäevast on võimalik hüvitada. Jah, vahetus küll hüvitaja, eks, kui varem oli see tööandja, siis nüüd on haigekassa alates teisest päevast.

sotsiaalminister, kes seda protsessi juhtis, Tanel Kiik. Vist oli ka peaminister Keskerakonnast või oli Jüri Ratas juba ülendatud siia meie esimeheks, aga igal juhul vastutav minister oli teie erakonnast. Miks tol korral ei

Ma pean tunnistama, et mina ei osalenud nende arutluste juures siinsamas. Ma tegelikult ei oska vastata, miks kohe ei tehtud nii, et see süsteem oleks mõeldud Aga ma arvan, et lihtsalt aeg on näidanud, et praegune kord on palju parem kui eelmine, kui töötaja omavastutus kestis kolm päeva, inimene tõepoolest kartis kaotada osa oma sissetulekust ja eelistas

haigena tööl käia, nakatab teisi ja siis lihtsalt keegi ei tule tööle. Nagu ma ütlesin, me vajame ja ootame Sotsiaalministeeriumilt laiaulatuslikku analüüsi,

tulevad kaasa või mitte? Mul on meeles aastad 2008 ja 2009, kui just nende eestvõtmisel töötajate omavastutust haiguspäevade puhul tõsteti, inimesed kaotasid ja see põlistati ju aastateks. Aitäh küsimuse eest! Minu mäletamist mööda, tõepoolest, sotsiaaldemokraadid on alati kaitsnud tööinimesi ja nad on alati seisnud selle eest, et et haiguspäevade hüvitamise kord oleks eeskätt kasulik tööinimestele. Nemad seisavad selle eest, et kas või esimesest päevast oleks haigusleht avatud ja oleks kaetud tööandja poolt. Aga vastates teie küsimusele: ma küll ei tea, kuidas nad hakkavad hääletama, eks me varsti näeme. Aitäh

Kas selle eelnõuga seoses te olete küsinud arvamust ka näiteks haiglate liidult või perearstide seltsilt, et kas nad toetavad ajutise süsteemi muutmist püsivaks? Aitäh!

miks me siis sunnime tööandjaid topelt maksma, kõigepealt maksan haigekassa kulu ja pärast maksan veel haigusraha. Kas te oskate vastata, kui õiglane see tundub tööandjate

Aitäh, austatud ettekandja! Nüüd tõepoolest rohkem küsimusi teile ei ole. Ma palun ettekandjaks sotsiaalkomisjoni liikme Õnne Pillaku.

21. novembril. Lisaks komisjoni liikmetele osalesid sellel arutelul tervise‑ ja tööminister ning Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna tervisevõrdsuse poliitika juht Lii

Aga väidetavalt pidid väikeettevõtjad seda muudatust sisuliselt toetama.

analüüse: kas on tehtud analüüse, mille põhjal teisest haiguspäevast haigushüvitise maksmine muuta püsivaks?

selle ajutise korra kohta me sotsiaalkomisjonis küsisime juba eelmine aasta. Seda oleks vaja. Enne ei saa selliseid põhimõttelisi suuri muudatusi ju ka teha. Nii.

et koos haigekassaga on analüüsitud ettevõtjatele kaasnevate kulude andmeid ja nende põhjal on jõutud järeldusele, et kui minna tagasi

Otsustasime üksmeelselt saata eelnõu täna, 6. novembril Riigikogu suurde saali esimeseks lugemiseks.

juht Arto Aas ütleb, et ta usub, et enamus tööandjaid on uue süsteemiga kohanenud ja harjunud, see on kahe aasta jooksul ennast pigem õigustanud, ja ta usub, et väga suurt vastuseisu pole. Kelle vastuseisuga me siis siin võitleme, kui ametiühingud, tööandjad, minister ja ministeerium kõik toetavad, aga valitsusest seda eelnõu ei tule? Aitäh selle küsimuse eest! Kõigepealt, mis puudutab seda, kas ajutine või püsiv.

oma teates üle, et tegu on ajutise meetmega seoses COVID‑i levikuga. Ikkagi on siiamaani olnud ajutise [süsteemiga], mida nüüd pikendati.Vastuseisu kohta ma arvan, et pigem on küsimus selles, kas me saame nii põhimõttelisi muudatusi teha, kui me ei ole vaadanud nende numbrite sisse,

Mina ise arvan, et selleks, et muuta haiguspäevade hüvitamist, peaks meil olema ees need numbrid, meil peaks olema analüüs, kuidas see mõjutab inimesi, kuidas see mõjutab ettevõtjaid, kuidas see mõjutab ka tervishoiuvaldkonda.

Nii. Nüüd avame läbirääkimised. Siim Pohlak, palun, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel! Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid, rahva teenrid! Eelnõu mõte on õige: ka edaspidi tuleb soodustada töötajatel haigena kojujäämist. Olukord, kus töötajad käivad haigena tööl ja [teised] seetõttu haigestuvad, ei ole ju kuidagi ei tööandjate ega ka töötajate endi huvides. Ajal, kui EKRE, Keskerakonna ja Isamaa valitsus selle haiguspäevade hüvitamist puudutava otsuse vastu võttis, oli koroonakriis ja see oli kindlasti vajalik otsus. Täna me oleme sisenenud uude, majandust oluliselt mõjutavasse kriisi. Suuresti tähendab see kriis Reformierakonna tegevusetuse tagajärjel tekkinud energiahindade kallinemist ja sellest tulenevat hinnarallit.Aga vaatame korraks sellele ka ettevõtjate vaatenurgast. Eesti ettevõtjad on selles kriisis hinnatõusude tõttu sattunud suurtesse raskustesse. Selle eelnõu edasise menetluse käigus tasuks tõsiselt kaaluda haigushüvitiste maksmise korra täiendavat muutmist. Väiksematele ettevõtjatele oleks kindlasti abiks, kui tööandja makstav hüvitise osa üldse ära kaotada või vähendada seda ühe päevani, nagu on ka töötaja vastutus, ehk siis üks haiguspäev oleks töötaja vastutus, üks päev tööandja vastutus ja edasised haiguspäevad hüvitaks haigekassa. Olukorras, kus toimuvad suured koondamised ja ettevõtjad on tõsistes raskustes, tuleb otsida ja kasutada kõiki võimalusi, kuidas aidata kodumaist ettevõtlust ja seeläbi toetada töökohtade säilimist. Aitäh! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 725 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 21. detsember kell 17.15. Läheme edasi. Tänane neljas päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu 683 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks Riigikogu liikme Kalle Grünthali. Austatud Riigikogu! Austatud Eesti rahvas, kes te vaatate! Ja lugupeetud valitsuse ametnikud, kes te olete otseselt seotud ravimitega, ravimite keelustamise ja ravimite [hüvitamisega]!

mille kohta ei ole tehtud genotoksilisuse ega kartsinogeensuse uuringuid. Miks selline eelnõu siia saali jõudis? Sellel on väga pikk eellugu.

Edasi toimus massiline vaktsineerimiskampaania ja igaüks pidi panema õla alla. Oli ka neid, kes sellest hakkasid vastu. Nende suhtes rakendati diskrimineerimist. Aga see ei ole tänase päeva teema. Ühel hetkel hakkasid toimuma kummalised sündmused. Erinevate videoklippide abil oli võimalik tuvastada seda, et

Valitsus ei saanud sellest enam mööda hiilida. Mäletan, kui ma küsisin siinsamas Riigikogu infotunnis Kaja Kallase käest, mida peavad tegema need inimesed, kes on saanud vaktsiinikahjustusi. Ma kuulsin väga üleolevat vastust: "Kaevake Pfizer kohtusse." See oli jaanuarikuus, ma arvan. Aga ühel hetkel muutus kõik. Toimus mingisugune läbimurre ja siinsamas Riigikogus võeti vastu seadus, millega

jõuab vaid minutite jooksul pea kõikidesse kudedesse. Kusjuures kuhjuva efektiga on nanolipiidide jaotumine muu hulgas järgmistes organites: neerupealised, luuüdi, silmad, maks,

müüti, et vaktsiin püsib õlavarres. Nüüd ma jõuan kõige põhilisema osa juurde. Miks on see salastatud dokumentides olev info nii oluline ja miks ei tohiks seda eirata ükski ametnik, kelle kohus on seista oma rahva tervise säilimise eest? Nimelt on nanoosakeste sees retseptor, mille põhjal hakkavad meie rakud tootma ogavalku. Ogavalgu tootmine ei ole meie kehale omane, immuunsüsteem hakkab neid rakke ründama ja tekib põletik.

Mis kasu on aga antikehade tekkest, kui see on saavutatud võimaliku organikahjustuse hinnaga? Ja vaat nende andmete põhjal, mis

et tegemist on rahvatervisega, seetõttu seda küsimust arutati väga põhjalikult, koguni kahel istungil. Natukene ka istungi käigust. Ei ole mina ekspert ütlema, mis on õige ja mis on vale. Küll olid aga eelnõu esitajad kaasanud kaks molekulaarbioloogi, nendes tuntum oli Kaari Saarma, ja valitsuse poolt oli kõige

Juba järgmisel istungil esitasid eksperdid dokumendid selle kohta, et

ei ole päris õige. Needsamad eksperdid, keda Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kaasas selle eelnõu arutellu, viitasid väga mitmetele puudustele. Kõigepealt käsitlesid nad mahukat Rootsi uuringut, milles uuriti 9 miljoni inimese andmeid.

Omikrontüve [leviku] ajal muutus vaktsiinide antav kaitse nakatumise vastu negatiivseks umbes kolm kuud pärast teist vaktsiinidoosi. Ehk kolme kuu möödudes ei pakkunud see vaktsiin enam kaitset.

Oluline on ka see, et kaitse hospitaliseerimise vastu muutus negatiivseks pärast 11 kuu möödumist kõigi kolme vaktsiini puhul. See oli, ütleme, mahukas Rootsi uuring. Edasi, USA ehk Ameerika vaktsiinikahjustuste andmebaas VAERS

Oluline on ka see, et Ühendkuningriigi ja Euroopa ning WHO andmebaasides on sarnased andmed. Seda hämmastavam on see, et meie valitsuse terviseametkonnad ei näe siin ohusignaale.

teate tegemine võtab ka vilunud meedikul vähemalt pool tundi ja valeteate esitamine on seaduse järgi kriminaalkorras karistatav.Kuna

Guillain-Barré sündroom, Kawasaki haigus, insult, transversaalne müeliit, surm. Hämmastav on see, et need kõrvaltoimed on kõik sellest ankeedist välja jäetud. Ankeedis, mida arstid peavad täitma, on kogutud infot vaid kergete kõrvaltoimete kohta, näiteks külmavärinad, peavalu ja väsimus. Tõsisemaid kõrvaltoimed on võimalik sisestada ainult vaba teksti vormis, mida CDC pole siiani nõustunud avalikustama. Aga kohtuprotsess käib. käib. Edasi veel USAv-safe'i andmebaasist. Ankeetandmed näitavad, et 7,7% vaktsineeritutest vajas arstiabi, 25% ei suutnud vahetult pärast vaktsiini saamist minna tööle, kooli või jätkata igapäevaste toimingutega.

on olemas sellised tõendid, või ütleme, tõendid kinnitavad asjaolusid, mis peaksid meie terviseametnikud tegema äärmiselt tähelepanelikuks.

Selle asemel, et olla sügavalt mures ning nõuda Euroopa Ravimiametilt ja tootjafirmadelt lisauuringuid, korrutavad meie ametkonnad vananenud infot ja püüavad leida vigu viimase aasta alarmeerivate ohusignaalidega uuringute ülesehituses.

Seal on viidatud haigekassa andmestikule, mis pakub lihtsustatud võrdlust vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste haigestumise ja haiglasse sattumise ning väidetavalt üldsuremuse kohta, alates väidetavalt vaktsineerimise algusest. See esitati Irja Lutsari poolt ühel konverentsil, aga tegelikult on üldsuremuse asemel graafikul täpsustamata põhjusega surmad, mis on vaid väike osa üldsuremusest.

mis algab esimese kuuri puhul kaks nädalat peale teist süsti. Näiteks kui inimene sureb päev pärast esimese kuuri esimest doosi, arvestatakse see vaktsineerimata inimese surmaks, aga see on juba otsene andmemanipulatsioon. Tegelikult, et hinnata senist kasu ja kahju riski, tuleb lugeda vaktsineeritud isikute statistikasse kõik sündmused, mis on toimunud peale esimese süsti saamist.

Aga ei ole tehtud mingeid [muudatusi] hindamiskriteeriumites, on jäetud arvestamata ohutus, kvaliteet ja efektiivsus. Miks see niimoodi on? Sellepärast et vaktsiinide kasu ja riski suhte usaldusväärne analüüs on võimalik, kuni kliinilistes uuringutes on säilinud platseebogrupp ehk grupp, grupp, kellele ei süstitud vaktsiine, vaid mingit muud vedelikku, näiteks soolalahust. Aga see grupp kaotati. On sügavalt ebaeetiline kaotada kontrollgrupid uuringute ajal. Need grupid on kaotatud ja see on lubamatu.Head on lubamatu. Head Riigikogu liikmed, kes te otsustate seda küsimust! Ma ei ründa praegu mitte kedagi. Ma teen ettepaneku tõmmata hetkeks natukene tagasi. Tõmmata tagasi selles mõttes, et vaadata, mis nendest uuringutest järeldub. Praegu on veel kõigil otsustajatel see võimalus olemas. Lõpetan oma ettekande sellega, mis on tegelikult meie ravimipoliitika eesmärk. eesmärk. Selleks on efektiivsete, kvaliteetsete, ohutute ja taskukohaste ravimite järjepidev kättesaadavus ning ratsionaalne kasutamine, mis toetab patsientide elukvaliteedi paranemist ja tervena elatud eluea pikenemist. Kui te jääte selle juurde, see eelnõu ei kõlba, siis tuleb Eesti ravimipoliitikast võtta välja ohutuse eesmärk. Tean, et see eelnõu on kergete puudustega. Neid on võimalik aga parandada teisel lugemisel, et ei oleks probleeme teiste ravimitega. Aitäh! Aitäh, auväärt ettekandja! Teile on ka küsimusi.

Nii nagu ma ütlesin, viibis sellel istungil ka Eesti Haigekassa esindaja, kes ütles välja ja tunnistas, et selline ebaselgus ei ole rahvatervise huvides. Tõenäoliselt on siin põhjuseks ka asjaolu, et

tõenduslikku argumenti, mingit uuringut ta ei esitanud. Selline käitumine sellisel vastutusrikkal kohal töötava inimese poolt on ... Ma ei tahaks kasutada sõna "kuritegelik", aga arvestades seni tekkinud vaktsiinikahjustusi, pean ma selle sõnaga siiski nõustuma. Mitte ühtegi vastuargumenti selle kohta ei tulnud. Ma mäletan, hea Kert Kingo, kui sa küsisid ka selle kohta, kas valitsusel on tahe antud küsimuses edasi liikuda, sest

Ta oli sinna kinni jäänud, ta ei olnud ennast arendanud, uurinud uusi uuringuid. Ma arvan, et valitsuse poolt oli ta programmeeritud selliselt, et

kerida tagasi päris algusesse, kust kogu see jama üldse lahti läks. Kas te olete minuga nõus, et tegelikult on teenimatult vaibunud arutelud selle üle ja selle uurimine, kust kohast üldse kogu see koroonaviiruse epideemia ikkagi alguse sai, kas tegemist on tehisliku viirusega, laboriviirusega või looduslikku päritolu viirusega? Kui vaadata selle viiruse käitumist inimeste hulgas, siis ei tundu, et see oleks looduslikku päritolu, aga sellel teemal ei arutleta ega uurita seda üldse, jääb mulle mulje. Kas te olete minuga nõus, et selle päris algse probleemi põhjuse või allika otsimisega ei ei tegeleta enam ja seda ei käsitleta? See on mul üks küsimus. Ma küsin teise küsimuse ka sama küsimuse raames. Kas Eestis on veel selliseid ravimeid, mille müük ja kasutamine on lubatud, aga mille kohta ei ole tehtud genotoksilisuse

Sotsiaalkomisjoni istungil tuldi välja ainult väitega, et neid on üle 200. Kuidagi meenutas see mulle sellist lauset, mida ütles Pille Säälik, et

sest need on ajaloo jooksul juba tõestanud seda, et nad inimesi aitavad ja on suhteliselt ohutud.

nimistut, mille kohta see keeld kehtima hakkaks, näiteks aastaga 2019. Ehk selline periood ning varem valmistatud ja eluliselt ohutuks tunnistatud ravimeid see kuidagi ei puudutaks. See oli mul selline, ma ei tea, kas nüüd lühike, aga vastus. Riho Breivel, palun! Lugupeetud eesistuja! Hea Kalle! Mina olen ise vaktsineeritud nelja vaktsiini[doosiga],

kas olukord oleks olnud parem, kui me poleks keegi ennast vaktsineerinud, või vaktsiinid ikkagi aitasid? Teine asi: kas äkki kogu see asi ongi ravimifirmade äriplaan? Aitäh!

Euroopa Ravimiameti eelarvest 89% tuleb farmaatsiatööstuselt ehk ravimifirmadelt, samas kui aastal 1995 tuli sealt 20%.

Küll aga tahaksin juhtida tähelepanu sellele, mismoodi meie ametkonnad käitusid koroonakriisi ajal. Võib-olla tuleb siit see vastus välja. Uued vaktsiinid ja ravimid kiideti ülepeakaela heaks, aga samal ajal piirati mitmete vanade ravimite kasutamist, kuigi nende ohutusprofiili tuntakse hästi ja neid oli kümnetes riikides edukalt koroonaravis kasutatud.Ma toon ühe konkreetse näite ka, kui lubate. Esimese laine ajal teatasid paljud arstid üle maailma, et hüdroksüklorokviin on koroonaravis

aga ambulatoorses ravis ehk kodus enne haiglat mitte. Teisisõnu, piirati ravimi kasutamist just sel ajal, mil seda oleks pidanud kasutama. Kuna tegemist oli tuntud ja ohutu ravimiga, oleks arstidele pidanud jätma vabad käed, otsustamaks, mis on nende patsiendile parim. Arst võis kirjutada nimetatud ravimit välja küll malaaria ennetamiseks või reuma raviks, ent koroona varajaseks raviks kahjuks mitte. See on nüüd puhtalt jälle oletuslik väide, et Eesti Ravimiamet ilmselt ei mõelnud seda piirangut ise välja, vaid kopeeris selle Euroopa Ravimiametilt. See kahjuks näitab, et meie spetsialistidel puudub kriitilise analüüsi võime, sest langetati otsus, mis jättis inimesed kriitilisel hetkel ravita.Ma ei tea, kas te saite siit vastuse kätte, aga see ilmestab seda olukorda, mis meil tollel hetkel valitses. Kas te oleks [haigeks] jäänud? Ma ei tea. Jaak Valge, palun! Sina oled väga kirglik ja ka sotsiaalselt tundlik poliitik. Mina pean tunnistama, et veel 2020. aastal mina ei arvanud, erinevalt sinust, et seda peavooluarvamust vaktsineerimise vajaduse kohta tasub kahtluse alla seada. Aga nüüd hiljem olen ka ikkagi puht andmete najal ja isegi sinust sõltumatult jõudnud järeldusele, et esiteks polnud see COVID kaugeltki nii hull, kui meid hirmutati, ja teiseks polnud vaktsiinid kaugeltki nii efektiivsed, nagu meile väideti. Minu küsimus on, et mis sind selle vaktsineerimisteema juurde suunas, mis oli see algpõhjus. Ma pean natuke sellest rääkima. Ilmselt te mäletate kõik, kui ma istusin siin saalis, kui see koroona lahti läks, prillid ees, kummikindad käes, kilemantel seljas. Mäletan, et hea kolleeg siit üle pingirea ütles mulle niimoodi, et sa näed välja nagu ehitaja.

Kuna mingit tarka nõu sellel hetkel ei antud, siis ma üritasin käituda samamoodi, sest mul oli kodus kõrges vanuses ema. Ma püüdsin sellisel moel, omal moel vältida haiguse edasikandmist tema koju. Ühel hetkel aga muutus kõik. kõik. Kui sellel hetkel ma uskusin, et valitsus räägib rahvale tõtt ja meedia edastab rahvale ainult tõtt, siis ühel hetkel, asudes iseseisvalt uurima selliseid uurima selliseid materjale, mida ametlikult ei levitatud, tekkis mul kahtlus kogu selle protsessi suhtes, mis toimus. Mida rohkem neid materjale kogunes, seda rohkem suurenes ka see tutvusringkond, kes neid levitas.

Aga kõik muutus käesoleva aasta kevadest, kui loodi vaktsiinikahjustuste fond. Siis ühel hetkel muutusin ma lamemaalasest taas inimeseks.

Molekulaarbioloogia tasandil ma loomulikult ei tea. Aga ma juhin tähelepanu, head kolleegid, et sotsiaalkomisjoni [istungil], kus me seda asja arutasime,

Ma kujutan ette, et väga hea võrdluse saaks teha praegu Eesti Vabariigi kohtuga. Kohtunik langetab erinevates küsimustes otsuseid. Ta ei pea olema meditsiiniekspert, ta ei pea olema kinnisvaraekspert, ta ei pea olema ükskõik mis muu ekspert. Tema hindab tõendeid. Üks pool esitab ühed, teine pool esitab teised. Kumma tõendid on tõesemad ehk usutavamad, selle kasuks ta langetab otsuse. Täpselt sama lugu on praegu siin. Sotsiaalkomisjonis olid kaks osapoolt. Kumma tõendid on usaldusväärsemad, kas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ekspertide või valitsuse

objektiivsemad, kui nemad tuginesid uutele uuringutele, kuid valitsuse eksperdid olid jäänud toppama. Teadus areneb ju kogu aeg edasi, tehakse uued katsetused, uued uuringud, uued järeldused.

Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea Kalle! Tõepoolest, siiamaani on olnud seisukoht, et eeldatakse vaid, et koroonavaktsiini koostisosadel ei ole genotoksilist potentsiaali ja negatiivne mõju puudub. Kaasaegne meditsiin, eriti ravimite puhul, nii nagu sa väidad seletuskirjas, peaks tuginema ainult teadusuuringutele. Aga kas mitte ka riiklikud otsused ei peaks tuginema teadusuuringutele? Me teame, et kahes kohtuastmes on tõdetud, et vaktsineerimise kohta tehtud riiklikud otsused olid põhiseadusvastased. Riigikohtu otsus oli tegelikultso-so, et rikuti põhiseadust, kuid see oli justkui rahvatervise tõttu vajalik. Kuidas on võimalik, et rahvatervisele viidates tegi Kaja Kallase valitsus põhiseadusvastaselt inimeste sundvaktsineerimise otsuseid, kuigi tõepoolest, kaasaegne meditsiin peaks kasutama ainult ja ainult vaktsiine, mille kasutus toetub teadusuuringutele, ja seda isegi pandeemia tingimustes? Mina väidan, et eriti pandeemia ajal peaks pandeemia ajal peaks teadusuuringud olema tehtud, et kasu oleks suurem kui sündinud kahju. Oled sa sellega nõus? Aitäh, hea küsija!

Ravimite infolehtedel, mis on äärmiselt mahukad, on kirjas ka uuringute seisukohad, mis puudutavad ravimi omaduste kokkuvõtteid.

Ka ravimi omaduste kokkuvõte selles osas, kas nad tekitavad inimesele kahju, ei ole asjakohane. Näiteks toote ohutusprofiili hindamiseks

Mis siis saab, kui ma võtan mingit teist rohtu, teistsugust rohtu, kas see tekitab mulle terviseprobleeme või mitte? Me ei tea seda. Farmakogeneetilised omadused – ei kohaldata. Kõigil ravimitel on olemas ravimi omaduste kokkuvõtte all info kompleksse toote imendumise, jaotumise, biotransformatsiooni ja eritumise kohta.

genotoksilisuse ega kartsinogeensuse uuringuid ei tehtud, ma rõhutan, eeldatakse, et vaktsiini koostisosadel, lipiididel ja mRNA‑l, ei ole genotoksilist potentsiaali. Kuhu me oleme jõudnud? Me arvame, et midagi ei juhtu. Aga ma arvan ka seda, et tegemist on pöörase raha projektiga Pfizeri ja teiste vaktsiinitootjate poolt, kes ei saanud neid uuringuid lõpule viia, sest siis nad oleksid kasumist ilma jäänud. See on ka põhjus. Kert Kert Kingo, palun! Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea Kalle! Ma mäletan, sellel istungil Sotsiaalministeeriumi esindaja ütles sellise väite, Eesti ei saa iseseisvalt sellist otsust vastu võtta. Selle otsuse all pidas tema silmas eelnõu sisu ehk et mitte lubada turule ravimeid, mille suhtes ei ole eelnevalt läbi viidud ohutusuuringuid nende võimalike kõrvalmõjude kohta. Veel teatas ta, et sellist otsust saab teha ainult

Ilmselgelt on neil omad huvid. Mitmed poliitilised küsimused on seda juba näidanud. Siin tulebki äärmiselt julmalt võtta seisukoht, et me keelame selliste toodete tuleku Eesti turule, meie oma rahva huvides, sest vastasel juhul me peame muutma meie ravimipoliitika eesmärki ja võtma sealt välja sõna "ohutus". Ja kui tulevadki trahvid – no mis siis, las nad tulevad. Mis on siis tähtsam, kas inimese elu ja tervis või mingisugune tühine rahasumma?

Äärmiselt korrektne oleks, kui me saaksime selle eelnõuga teisele lugemisele edasi minna. Muidugi oleks see teisele [lugemisele] suunamine oluline just kogu Eesti rahva tervise huvides.

nende ravimitega, vaktsiinidega, mis ei ole läbinud vastavaid uuringuid. Kui see eelnõu võetakse käigust maha, siis on see kuritegu Eesti rahva vastu.

kahel istungil Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud eelnõu, mis puudutab ravimiseaduse muutmise seadust.

Kaari Saarma, Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna nõunik Kristina Kõrge, Ravimiameti kliinilise hindamise büroo juhataja Keiu Heinla ja bioloogiliste preparaatide osakonna spetsialist Pille Säälik,

kehtiv regulatiivne raamistik ja selle teaduspõhine otstarbekus COVID‑19 mRNA vaktsiinide näitel". See oli põhjalik ülevaade, mille järel Marika Tuus-Laul märkis, et ta toetab kõikvõimalikke ravimiuuringuid, toidulisandite uuringuid, samuti COVID‑i vaktsiinide uuringuid. COVID-i vaktsiinide puhul on kaalul kindlasti ka muid olulisi argumente, võib arvata, et nendes on kantserogeene, nagu ka paljudes teistes ravimites, aga COVID‑i puhul oli tegemist elu ja surma küsimusega. Siis ta retooriliselt küsis, et kui kaaluda, siis kumb on ohtlikum, kas vaktsiinid või haigus,

näiteid. Kaari [Saarma], teine ekspert, kes osales, tänas algatajaid algatuse eest ja sõnas, et ta oleks soovinud eelnõusse lisada veel mitmeid punkte, mida tegelikult oleks mõistlik uurida enne ravimite turule toomist.

tänasin ülevaate eest ja täpsustasin, et algatajate eelnõu räägib kõikidest ravimitest, mille kohta ei ole tehtud genotoksilisuse ega kantserogeensuse uuringuid. Me ei räägi konkreetselt ainult COVID‑i viirusest.

kirjas: "Eestis võib müüa ja kasutada ainult: Ravimiameti või Euroopa Komisjoni müügiloaga ravimeid (edaspidi müügiloaga ravim), mis on mõeldud Euroopa Majanduspiirkonnas väljastamiseks. Ravimite müük ja kasutamine, mille osas ei ole tehtud genotoksilisuse ega kartsinogeensuse uuringuid, on Eestis keelatud. Selliste ravimite müügi ja kasutamise keeld on absoluutne ning ei sõltu sellest, et Euroopa Komisjon või mõni muu riik on sellele ravimile müügiloa väljastanud." Ma küsisin ka seda, kui palju on selliseid ravimeid ja vaktsiine. Kuna

Vabariigi Valitsuse alluvuses töötavatele asutustele, nagu Sotsiaalministeerium, Ravimiamet, haigekassa ja teised, siis oli mõistlik juba varakult otsustada, et me teeme ka erakorralise istungi istungivabal nädalal.

ajaks] seda teemat arutanud kauem kui tunni. Me leppisime alguses küll kokku, et tund aega on aruteluks, aga oli vaja ära kuulata kõik osapooled. Sellel komisjoni istungil langetati menetluslikud otsused: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 6‑ndal, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks teie ees kõneleja, komisjoni esimees Helmen Kütt. Lihtsalt stenogrammi ja ka selguse huvides ütlen, et meie komisjonis on nii,

ravimiosakonna nõunik Kristina Kõrge, Ravimiameti kliinilise hindamise büroo juhataja Keiu Heinla ja bioloogiliste preparaatide osakonna spetsialist Pille Säälik, aga kohal oli ka Eesti Haigekassa partnersuhtluse osakonna vanemusaldusarst Kristel Kolga ning Riigikogu

Seadusemuudatuse mõju Eesti tervishoiusüsteemile oleks väga negatiivne. Turult kaoks esiteks enamik vaktsiine, üle 100, teiseks, paljud kaasaegsed kasvajavastased ja immunomoduleerivad ravimid, üle 200 ravimi. autoimmuunhaiguste ravi, nagu psoriaas, Crohni tõbi, reumatoidartriit, haavandiline koliit, samuti erinevate kasvajate ravi, nagu melanoom, rinnavähk, maovähk, kopsuvähk, soolevähk,

palju kasutusel olnud ja keemiliselt sünteesitud toimeaineid, mille kohta on olemas piisavalt andmeid, kaasa arvatud genotoksilisuse kohta, näiteks aspiriin,

Seadusemuudatuse mõjuna toodi välja ka vaktsiinide, sealhulgas laste immuniseerimiskava vaktsiinide kadu. Eesti patsientide õigused saada kaasaegset vähiravi väheneksid ilma ratsionaalse põhjuseta, suureneks ebaseaduslike ravimite kasutamine ja Eesti raviteenusepakkujate asemel hakataks kasutama raviteenusepakkujaid välismaalt. Need olid need ülevaated, mille esitasid Keiu Heinla, Ravimiameti kliinilise hindamise büroo juhataja, ja Pille Säälik, Ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna spetsialist.

Arutelu oli väga põhjalik. Ma tõepoolest ütlen teile, kolleegid, et see arutelu peaks toimuma ja võiks toimuda, ma ei tea, teadlaste ümarlauas, meditsiiniteadlaste ümarlauas, arstide ümarlauas, seal, kus need, kes selles arutelus osalevad, aru saaksid. Mina julgen tunnistada, et see oli kahtlemata vajalik ja tõepoolest oluline [arutelu], tekitas küsimusi, millele sai ka komisjoni istungi käigus vastuseid. Küsimusi oli väga vähe, väga vähe, sest inimesed kuulasid ja jälgisid, mida esitati, kuulasid ühe poole väiteid, kuulasid teise poole väiteid, väga palju oli teaduslikke

Selle kohta öeldi, et jah, neid [tehakse] üle Euroopa, aga et kõik on alles katsetusjärgus. Ausalt öelda, meile tegi sotsiaalkomisjonis väga palju muret ka see, et me oleme olukorras, kus meil teatud ravimeid ei ole, inimesed ei saa ravi, ja

avaldas kahetsust, et tema seda eelnõu ei koostanud ega näinud seda enne, kui see oli valmis: "Kuulates erinevaid ettekandeid, tundub järjest enam, et eelnõu tuleks kindlasti piirata selliselt, et hõlmatud oleksid preventiivsed ravimid ja mitte mingil mingil juhul haigete inimeste ravimine. Samuti tuleks sinna sisse tuua „erakorraline olukord“ ehk erakorralise kasutusloa alusel antavad ravimid. Keegi tõenäoliselt ei mõelnud ära võtta kõiki laste vaktsiine või autoimmuunhaiguste

Kes tahab põhjalikumalt tutvuda, see seda kindlasti saab teha. Sellised olid arutelud ühel korralisel ja ühel erakorralisel istungil. Kokku kulus meil selle punkti aruteluks

ja kindlasti ka asutustel. Aga ma siiski eeldan, et algataja esitab ka need muudatusettepanekud, kui on aru saadud, et esitatud kujul ei ole see tehtud niimoodi, nagu oli mõeldud. Ma ei oska sellele vastata, ma tõesti ei tea. Sotsiaalkomisjon on kollegiaalne organ, kõik need muudatusettepanekud, mis kümne päeva jooksul laekuvad, me võtame

tegelesid selle eelnõuga hästi pikalt, lasid seda menetleda kahel istungil, see on sinu poolt ainult kiiduväärt. See näitas, et sa hoolid rahvatervisest. Mis puudutab seda asjaolu, et see eelnõu on teatud määral

meditsiini, ma austan teadlasi. Teadlased on väga erinevatel seisukohtadel, see on ka selge, nii nagu ollakse erinevatel seisukohtadel, ma julgen öelda, väga erinevates valdkondades. Ma arvan, et see on ka mõistlik, sest sellistes vaidlustes sünnibki tõde või vähemalt saab asjad selgemaks. Nii nagu ka ettekandjatele sai öeldud, et eks teadust ole alati tehtud. Kui on tekkinud mingi kahtlus või küsimus, siis on uuritud, veel kord uuritud ja läbi arutatud. Aga veel kord: mulle lihtsalt tundub, et sotsiaalkomisjonis – ma väga vabandan kõigi sotsiaalkomisjoni liikmete ees, jätame välja kaks

Ja uuesti Kalle Grünthal, palun! Aitäh! Lugupeetud ettekandja! Ka mina ei ole ekspert sellel alal, nii nagu ei ole teie.

Ma loodan väga, et te selle minu mõttekäiguga kaasa tulete. Suur aitäh! Mul ei ole midagi muud korrata kui seda, et meil olid komisjonis eksperdid, olid erinevad arvamused ja selleks, et langetada sellist otsust, oleks vaja ilmselt

Head kolleegid! Head istungi jälgijad! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu 683 peamine eesmärk on kaitsta inimeste tervist, kaitsta meid kõiki ravimite eest, mille puhul pole eelnevalt läbi viidud põhjalikke uuringuid nende võimalike kõrvalmõjude kohta, et inimesed ei saaks peamiselt suurest kasumihuvist kiirkorras kiirkorras turule paisatud ja eelnevalt uurimata ravimite manustamise tagajärjel tervisekahjustusi, mis rikuks nende elukvaliteeti. Kui me sotsiaalkomisjonis antud eelnõu arutasime, siis oli Ravimiameti üheks vastuargumendiks väide, et mis iganes ravimi turule lubamise eeldusena eelnõu ohutusuuringu läbiviimise nõude seadusesse sisseviimine vähendab patsientide õigust saada kaasaegset ravi. Seega, Ravimiameti hinnangul tähendab kaasaegne ravi ohutusuuringute ebavajalikkust ja teadlikult inimeste võimalikku haigeks tegemist. Mina ütlen, et kui sellise kaasaegse ravi tulemusena on mul reaalne oht saada mingi püsivam ja raskem haigus või jääda koguni vigaseks, siis selline ravi olgu olemata. See ei ole ju ravi. Mina sellist õigust sel juhul ei soovi. Usun, et paljud on minuga nõus. Ravi eesmärk peaks olema ikka inimese terveks ravimine ja võimalikult hea elukvaliteedi tagamine, mitte tervise hävitamine. Näiteid sellise suhtumise ehk niinimetatud kaasaegse ravi kohta pole vaja kaugelt otsida. Pean siin silmas koroona kõrgaega, mil turule paisati uudne vaktsiin, mille puhul ei olnud mitte mingisuguseid ohutusuuringuid tehtud.

Kes seda ei teinud, kaotas töökoha, ei võinud osaleda ühiskondlikus elus ja oli [ühiskonnast] välja heidetud. Seda kõike toetasid haiglate juhid, arstid, teadlased ja loomulikult valitsus ehk poliitikud. Riigina saime sellise poliitikaga halva kogemuse, mille tagajärgedega peame tänasel päeval tegelema. Tekkis usaldamatus meditsiinitöötajate, sealhulgas arstide ja teadlaste vastu, sest kõik need staararstid ja staarteadlased valetasid meile. valetasid, et vaktsiiniks nimetatud aine on ohutu ja kaitseb meid. Täna me teame, et nii see ei ole, ja me peame ravima arstide poolt haigeks või vigaseks süstitud inimesi. Täpsemini, arstid püüavad leevendada vaid nende vaevusi, sest tekkinud tüsistusi välja ravida ei ole võimalik. Paistab, et kõike seda tahetakse unustada. Inimese ja ühiskonna arengutaset näitab see, kas ollakse võimeline tegema järeldusi, kogemustest õppima ja samu vigu vältima. See ei aita, kui kõike olnut samamoodi edasi kiidetakse. On aeg teha kõigest toimunust järeldused. Kuulates sotsiaalkomisjoni istungile kutsutud ametnike esinemisi, tekkis mul küsimus, mis on Sotsiaalministeeriumi, Ravimiameti ja kogu meditsiini eesmärk. Eesmärk peaks olema inimese tervise kaitse, hea enesetunne, [võimalikult palju] tervena elatud aastaid ja võimalikult kõrge elukvaliteet. Seda kõike teoorias ka räägitakse. Selleks koostati hiljuti isegi rahvatervishoiu seaduse tekst. Mõistan, et eelnõu vajaks spetsialistide abikätt ja lihvimist. Seda saaks teha paremaks. Aga selleks on vaja tahet. On vaja soovi lahendada probleem, kuidas saab paremini kaitsta inimeste tervist kahjulike ravimite või nende kõrvaltoimete eest. Kas valitsusel, ametnikel ja poliitikutel on selleks tahet? Praeguse põhjal tundub, et enamusel mitte. Kedagi ei paista huvitavat meie inimeste tervise kaitsmine, toetatakse hoopis kasumiahneid ravimitootjaid. Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda aga huvitab. Meie soovime, et inimesed oleksid ohtlike ravimite eest kaitstud. Me oleme siiralt mures. Ma tänan. Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 683 esimene lugemine lõpetada. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 21. detsembri kell 17.15.

lükkumise tõttu hakkame alles nüüd kolmandate lugemistega pihta. Tänane viies päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud korteriomandi‑ ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 641 kolmas lugemine. Eelnõu vajab Riigikogu koosseisu

Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Tahan Keskerakonna nimel öelda, et tegemist on väga väärt eelnõuga. hõlmab väga palju vajalikke regulatsioone, aga eriti kõnetab Keskerakonda siin üks väga oluline punkt. See on korteriomandit ja korteriühistut puudutavate vaidluste lahendamise lepitusorgani loomine kohalike omavalitsuste juurde. Milleks see lepitusorgan vajalik on? Kindlasti selle jaoks, et vähendada kohtute

Keskerakond soovis anda kohalikule omavalitsusele õiguse luua korteriühistute vaidluste lahendamiseks eraldi komisjon kui kohtuvälise vaidluste lahendamise organ. Korteriomandi‑ ja korteriühistuseadus jõustus juba 1. jaanuaril 2018. Selle seaduse koostamise ning vastuvõtmise raames toimus Eesti korteriomandiõiguse kodifitseerimine, mille eesmärk oli reguleerida kõiki korteriomandiga seotud õigussuhteid. Aga aastal 2022 tulime me tagasi selle teema juurde, millest Keskerakonna fraktsioon on rääkinud juba seitse aastat. Nimelt, korteriomandit ja korteriühistut puudutavate vaidluste lahendamine. Eelnõuga on lõppude lõpuks kavas võimaldada kohalikel omavalitsustel omavalitsustel luua lepitusorgan korteriomandit ja korteriühistut puudutavate vaidluste lahendamiseks, mis tegutseks lepitusseaduse alusel. Ma ei hakka siin arvama, miks omal ajal ei toetatud Keskerakonna fraktsiooni samasisulisi ettepanekuid, aga lõpp hea, kõik hea. Kindlasti soovin tänada neid ametnikke, kes selle saaga lõpetavad ja ühe väga olulise organi, sellise lepitusorgani [loomist] seadusega võimaldavad. Nii et suur tänu! Kindlasti Keskerakonna fraktsioon toetab seda seaduseelnõu. Aitäh teile! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei näe, sulgen läbirääkimised. Läheme hääletuse juurde. Kõigepealt on saalikutsung.

panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud korteriomandi‑ ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 641. Juhin tähelepanu, et eelnõu vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tänane kuues päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu [713] kolmas lugemine. Ka see eelnõu vajab Riigikogu koosseisu häälteenamust. Enne hääletamist avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Läheme kohe hääletuse juurde. Minu meelest ei ole meil vaja kutsungit teha. Jah. Panen hääletusele eelnõu 713. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Austatud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed, kuhu te lähete? See on ju selle koosseisu kõige ilusam sinimustvalge eelnõu. Teatavasti on Eesti riigi ülesanne hoida Eestit. Mitte ühegi teise riigi ülesanne pole Eestit hoida. Üks võimalus, kuidas tuua esile neid asju, mis meil Eestis on olulised, mis on meile kallid, mida me väärtustame, on kuulutada need päevad lipupäevadeks, et Eesti oleks võimalikult sinimustvalge, et meie ilus rahvus‑ ja riigilipp võimalikult paljudel väärikatel päevadel üle Eesti võiks lehvida. See eelnõu võimaldab muuta Eestit veel ilusamaks, veel rahvuslikumaks, veel sinimustvalgemaks. Mis saab olla õigem, kui kuulutada lipupäevaks meie kirjanduse päev ja kuulutada lipupäevadeks need ilusad hetked, kui Eesti rahvas tuleb kokku üldlaulu‑ ja ‑tantsupeoks? See on selle eelnõu sisu ja otse loomulikult sotsiaaldemokraadid seda algatust ja eelnõu kahel käel toetavad. Aga samas me võiksime seda arutelu jätkata. Millised valdkonnad ja teemad veel vääriksid Eestis lipupäeva staatust, äramärkimist, üldse märkamist?

et Eestit oleks võimalikult rohkem? See diskussioon siin saalis üle Eestimaa ja rahva seas võiks jätkuda. Elagu Eesti! Üllar Saaremäe, palun! Austatud eesistuja! Lugupeetud Riigikogu! Kui Jaak Juske tuli kõnelema, siis tõesti tekkis liikumine. Ma arvan, et inimesed läksid lugema. Kes ei läinud lugema, need jäid siia saali, et kuulata. Nende olukord saab olema märksa lihtsam, sest ma loen teile kohe midagi ette. Aga enne tahan ma teile edastada Tiit Aleksejevi tänu, Eesti Kirjanike Liidu esimehe siirad ja lugupidavad sõnad sellele kõrgele kojale siin. Ma palusin, et äkki ta kirjutaks väikese pöördumise, mille ma saaksin täna siit ette lugeda. Selle peale ta ütles, et, Üllar, sa oled ju lavastaja, Eesti kirjanikud on kirjutanud kaua, kirjutanud hästi, kirjutanud väga eripalgelisi tekste, küll proosateoseid, küll luuletusi, küll näidendeid, küll esseid ja küllap sa leiad midagi nendest põhjatutest varasalvedest, et ära eelnõustu seal Riigikogus.

ja sinu metsateil. / Palju liikmeid Kirjanike Liidul, / veelgi rohkem mõtteid peas on neil. // Iga looja loob. Ja kui ei loogi, / võtab hoogu, elab läbi, teab. Mõnikord sööb kunstnik mõne koogi, / kohvi joob. Sest elama ju peab // pikka elu. Väga, väga pikka, / nii et algus igaveseks unub. Elan salaja. Ja avalikult ikka. / Miski on, mis mulle kiike punub. // Oma aeda panen selle kiige. / Aias kasvab mitu vaba puud. Olen väga väikse rahva liige, / väike poiss, kes andis sulle suud." Elagu Eesti kirjandus! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Kuna kõik läksid vahepeal ära, siis peab uue saalikutsungi tegema.Head

kolleegid, on täpne öelda, et kõik ei läinud ära, osa läks ära. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu 635. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

viia läbi lõpphääletus, aga kõigepealt läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole. Kuna kutsung ka just oli, siis panen kohe hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu 659. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tänane üheksas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu 697 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole.Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu 697. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu poolt on 63 saadikut, vastu 9, erapooletuid ei ole. Eelnõu on [seadusena] vastu võetud. Tänane kümnes päevakorrapunkt Vabariigi Valitsuse algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu 698 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Palun, Riho Breivel!

Sellepärast on hea, et me täna jälle ikkagi sellele asjale tähelepanu pöörame ja sellega kaasa läheme. Meie erakond loomulikult toetab seda eelnõu.Aga üks asi, mis on minu hinge peal ja mida ma tahan siin välja öelda, sest see asi tuleks ka ära reguleerida, on need Eesti poisid, Eesti kodanikud,

parlament pöördub selle küsimuse poole veel kunagi tagasi, kusjuures mitte väga kauges tulevikus, sest aeg läheb kiiresti ja need mehed-naised ka kaovad siit maa pealt ära, ilma et

Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Sulgen läbirääkimised. Ikka vist peame kutsungi ka tegema.Head

Vabariigi Valitsuse algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu 698. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Vabariigi Valitsuse algatatud meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 701 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi lõpphääletus.Panen hääletusele valitsuse algatatud meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 701. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

12. päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 703 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Jaanus Karilaid, palun! Nii! Head kolleegid! Kuidas me oleme nii positiivse eelnõuga nii kaugele jõudnud? On õige hetk vaadata otsa kronoloogiale.Selline positiivne poliitiline mõte sai alguse juba 2019, kui erinevad erakonnad kirjutasid oma valimisplatvormi, et tuleb tõsta laste‑ ja peretoetusi.

Selle peale reageeris kohe Kaja Kallas Reformierakonnast, et kui laste‑ ja peretoetuste tõstmine läbi läheb, astub ta tagasi. 12. mail, samal õhtul, teatas ta seda avalikkusele. Läks paar päeva mööda. 16. mail vastas Signe Riisalo Postimehele, et peretoetuste eelnõu on Keskerakonna vastutustundetu otsus. Läks jälle mööda paar päeva. 19. mail nõudis peaminister Kaja Kallas, et Keskerakond peretoetuste eelnõust loobuks.

algatati laste‑ ja peretoetuste tõstmise eelnõu. Ja täna, 7. detsembril võetakse see eelnõu vastu kõigi viie erakonna poolt. Ma 12. mail mainisin, et eesmärk on, et sellega pannakse maha poliitiline maamärk ja suure tõenäosusega on lõpuks selle eelnõu taga viis erakonda. Väga harva saab olla siin puldis positiivses meeleolus, aga tuleb tõdeda, et nii on läinud ja viis erakonda seda eelnõu toetavad. Aitäh kõigile! Priit Sibul, palun!

Tänan koalitsioonipartnereid Reformierakonnast ja Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast, et koalitsioonikõnelustel Isamaa ettepanekuga kaasa tuldi. Aga loomulikult tänan ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Keskerakonna liikmeid, kellega me sellesisulise eelnõu kevadsuvel algatasime.Tänud heale kolleegile Jaanus Karilaiule, tänu kellele minu nimi isegi kohtusaalides kõlab. Seetõttu oleks patt, kui Jaanus jääks siin saalis eritähelepanuta. Kui Isamaa volikogu tuli 2. aprillil välja ettepanekuga perehüvitisi tõsta ja indekseerida, asus ta seda kirglikult toetama ning andis nelja erakonna koostöös sündinud eelnõu siinsamas kõnepuldis üle. Ma olen päris siiras ja ütlen, et Isamaa Erakonna kõrval on just Jaanus Karilaiu roll ja tegutsemine selle eelnõu arutelu algatamisest kuni seaduseks saamiseni suure tähtsusega.Kuigi üsna suure tõenäosusega saab see eelnõu kõigi fraktsioonide toetuse, ei kulgenud selle menetlus päris valutult ja mitte kõike ei saa kaugeltki lõplikult lahendatuks lugeda. Jah, üksikvanematoetus tõuseb neli korda, 80 euroni, nagu ka esimese ja teise lapse toetus 60 eurolt 80 eurole. Aga kolmanda lapse toetuse määrani, mis on 100 eurot, tuleb veel liikuda. Kuigi ma olen üsna kindel, et et pärast valimisi saab ka see probleem lahenduse.Kui seni maksti lapsetoetusi kuni 16‑aastastele lastele, siis nüüd makstakse kuni lapse 19‑aastaseks saamiseni. Jätkub kord, et 19‑aastasele makstakse toetust kuni kooliaasta lõpuni. Juhul, kui vahepeal kooli vahetatakse, toetuse maksmine katkeb. See taastub, kui 19‑aastane jätkab õpinguid teises koolis, kuni õppeaasta lõpuni."Eesti

17 aastat tagasi kirjutas ta, et rahva taastootmiseks vajab Eesti 22 000 sündi aastas, kuid juba ligi 15 aastat on neid olnud kõigest 15 000.Sündimus ja perede heaolu on teema, mis on Isamaa poliitikuid aastaid sügavalt puudutanud ja kõnetanud. See teema on meie riigi eksistentsi seisukohalt olulisim. Ometi on see aktuaalsusele vaatamata olnud liiga vähe tähelepanu keskmes.Esimesed keskmes.Esimesed 300‑eurose lasterikka pere toetused maksti välja 2017. aastal. Kui 2015. aastal oli meil lasterikkaid peresid 9600, siis viis aastat hiljem ehk 2020. aastal oli neid peresid juba 17 200.Sihtasutus Pere Sihtkapital on teinud uuringu emadusest. Uuringust ilmnes, et naiste soov on saada keskmiselt vähemalt 2,5 last. Ehk sisuliselt soovib suur osa Eesti naistest, et nende peres kasvaks kolm last. Samas näitab statistika, et keskmiselt sünnib naise kohta 1,84 last. Rahva järelkasvu tagamiseks on tarvis 2,1 last naise kohta. Sellest järeldub, et soov lapsi saada on isegi suurem kui taastootmiseks vajalik. Ent ometi meil lapsi ei sünni. Miks?Oluline põhjus, miks kolmandaid lapsi ei sünni, on samale uuringule tuginedes majandusliku kindlustatuse puudumine. Ükski vanem ei taha tekitada olukorda, kus kahe olemasoleva lapse heaolu kolmanda lapse perre lisandumisega langeb.Isamaa

Oluline on, et lasterikka pere toetust hakatakse indekseerima ning tulevikus liigub see koos elukallidusega. Samamoodi on oluline, et süsteemist väljumine toimuks järk-järgult. See on see, kuidas ühiskond panustab peredesse, kelle koormus on kõige suurem, aga on selge, et ainult sellestki ei piisa. Meil on vaja muutust ka ühiskonna suhtumises. Kui loeme lehtedest järjepidevalt, kuidas kolmanda lapse saamine on kahjulik, ebameeldiv ja ohtlik, siis mõjutab see ühiskonna arvamust. Kui me näeme poejärjekorras nelja lapsega peret, siis ei tohiks see meid ohkama panna. Meil peaks olema hea meel, sest just nimelt need järeltulevad põlvkonnad panustavad meie ühiskonna ja riigi kestlikkusse. Needsamad lapsed on tulevikus meie arstid, õpetajad ja ettevõtjad. Nende tulevased maksud tasuvad meie pensioni, tagavad meie julgeoleku ja palju muud. See eelnõu on minu meelest saanud palju ülekohtust kriitikat. Laste ja perede lasterikkuse üle võiks meil kõigil olla hea meel. Lasterikka pere toetust saab Eestis 14% kõikidest peredest ja see jõuab 30% lasteni. Kuid lasterikkast perest on päritcircapooled Eesti lapsed. Nende õlule jääb tulevikus riigi ülalpidamine. Rahvastiku kasv algab kolmandast lapsest. Seega on lasterikaste perede eest hoolitsemine ülioluline ja nõnda sätestab ka põhiseadus. Seda kõike on keeruline paremini kokku võtta kui Elin Järvsaar oma loos "Lasterikka pere toetus kaitseb esimest ja teist last". Ta kirjutab seal: "Kõigepealt teeme selgeks, mis on lasterikka pere toetus. See pole kolmanda lapse toetus, see on pere toetus, millest võidavad kõige rohkem justnimelt pere esimene ja teine laps. Miks? Sest pere kolmas (ja iga järgmine) laps võtab ära seda, mis oli esimestel lastel enne kolmanda tulekut." Ta jätkab: "Kust tuleb kolmandale lapsele kuluv raha: lasteaed/kool, riided, trennid, teatriskäigud ja väljasõidud? Kõige tõenäolisemalt esimese kahe lapse arvelt ... Et lapsed saaksid võrdselt, tõmmatakse esimese kahe kulusid väiksemaks, et kolmandale ka midagi jääks. Sageli jäävad lapsed ilma huviharidusest, laagritest ja lõbustustest." Järvsaar jõuab seega väga õige järelduseni: "Selleks et kolmanda lapsevanema (ja tema palga) puudust kompenseerida ja lisanduvaid kulusid katta, tulebki riik appi: annab toetuse, et ka pärast kolmanda lapse sündi jaguks igale lapsele midagi – nii esimesele kahele kui ka kolmandale." Niikaua, Niikaua, kui meil sündimus jääb alla taastetaset, ei täida me riigina oma peamist kohustust: jääda kestma. Iga kulutus, mis tagab rahvusriigina kestmajäämise, on hea ja ülioluline investeering. Ma lõpetan Taagepera tsitaadiga: "On vaja meeleheidet selle pärast ja samal ajal ometi meelekindlust uskumaks, et suudame, kui kätte võtame." Aitäh veel kord kõigile, kes on eelnõu koostamises osalenud ja seda toetanud, selle eest, et lisaks meeleheitele on olnud olemas ka meelekindlus lapsi ja peresid toetada ning seeläbi Eesti tulevikku ja järelkasvu kindlustada. Tänan! Jaak Valge, palun! Kaheksa minutit, palun! Hea juhataja, head ametiõed ja ‑vennad ja tublid ametnikud! Loomulikult on rahvuskonservatiivid Eesti perede toetamise poolt ja ka nende tingimuste loomise poolt, mis toetavad sündimuse kasvu. See on meie programmiline eesmärk ja see kuulub rahvusliku erakonna juurde iseenesest. See tähendab seda, et meil ei ole mitte mingeid teiseseid kaalutlusi, sihukesi poliittehnoloogilisi kaalutlusi nagu peaministrierakonnal. Ega ei tee paha, kui ka mina siin meelde tuletan, et vaid pool aastat tagasi kasutas Reformierakond samasisulise eelnõu blokeerimiseks obstruktsiooni, see tähendab pretsedenditut vahendit, tagamaks, et Eesti perede heaolu ikka ei paraneks ja sündimus ei kasvaks. Ma mõtlen, et küll on ikka siin saalis stressivaba ja muretu istuda ja poliitikat teha, kui selle poliitika tegemise ainus soov on võimul olla või tagada endale koht parlamendis, aga sisulised eesmärgid puuduvad ja puudub ka vastutus selle poliitika tulemuste eest.On

On tõsi ka see, et suutsime neist toibuda. Aga see on siiski väike lohutus, sest toona olid tingimused teistsugused: sündimus ja ka fertiilse rahvastikuosa proportsioon olid kordades kõrgemad.

Aga on ka optimistlikumat teavet. Nimelt on rahvastikuteadlane Liili Abuladze kinnitanud, et Eesti heteropere maine ja elujõud on kõrge. Meil tasub seda rahvastikuteadlast uskuda, sest ta tõestab seda asjaoluga, et vaid 1,6–3,5% Eesti inimestest ei soovi lapsi saada. Lapsi mittesoovivate inimeste osakaal Eestis on üks madalamaid Euroopas, mis tähendab, et vasakliberaalne ideoloogia pole vähemalt siin vilja kandnud. Teisalt teame ka seda, et Eesti pered soovivad rohkem lapsi, kui neil tegelikult on. 2020. aasta Eesti pere- ja sündimusuuringu kohaselt on kõige olulisem põhjus,

Teist ja kolmandat kohta lapsesaamise takistuste seas aga jagavad kaks põhjust. Kõigepealt see, et ollakse liiga vana.

kogu laenusumma aga siis, kui kaks last. See eelnõu lükati tagasi. Aga küllap me tuleme selle juurde tagasi, kui Eesti riik veel edasi kestab, sest just niimoodi väldiksime olukorda, kus laste saamist lükatakse edasi ja hiljem küll soovitakse lapsi, aga siis ollakse juba sellest east väljas. Samuti 40% inimestest toob lapsesaamise takistusena esile majandusliku kitsikuse. Siin peab riik looma raamistiku, et inimesed saaksid oma soovid realiseerida. Seejuures ei tasu muidugi arvata, et lastetoetuste mõju sündimusele oleks otsene ja ühene. Sündimustaset mõjutavad väga paljud poliitikad ja tegelikult ka kontekst laiemalt. Aga siiski tuleb rõhutada, et OECD riikides ulatub ühelapseliste perede toetuse osakaal 5%‑ni pere eelarvest, kahelapseliste perede puhul on see 13% pere keskmisest sissetulekust ja kolmelapseliste puhul ulatub see 15%‑ni ehk 5%, 13% ja 15% pere sissetulekust. See on väike osa, nagu te aru saate. Pole olemas ühtegi lääneriiki, kus peretoetuste süsteem laste kasvatamise kulusid täielikult kompenseeriks, ei kompenseeri meiegi oma kaugeltki mitte. Kui arvestada inflatsiooni, pole toetuste tõus ka mingi oluline edasiminek. Nii et see on vaid üks samm, aga siiski samm õiges suunas, sest püüd massiimmigratsiooniga negatiivset iivet kompenseerida on hukatuslik. Seejuures on kahju ka sellest, et koalitsioon ei toetanud meie muudatusettepanekut, mille kohaselt peretoetusi makstaks ainult neile kolmandate riikide kodanikele, kes elavad Eestis pikaajalise elamisloa alusel. Jutt

Kui me oleksime vältinud nendele kolmandate riikide kodanikele peretoetuste maksmist, kes ei ela Eestis pikaajalise elamisloa alusel, siis oleksime vältinud perehüvitiste kujunemist immigratsioonimagnetiks. Aga küllap me selle muudatuse veel teeme. Aitäh!

ning sõna otseses mõttes muutnud Eesti poliitilist maastikku. Ühelt poolt on selles seaduses palju head. Aastakümneid paigal seisnud üksikvanematoetus tõuseb üle nelja korra, 80 euroni. Üksikvanemad tõesti vajavad seda hüpet edasi, sest lastega peredest on just üksikvanemapered need, kes elavad kõige suuremas vaesusriskis. 80 euroni tõuseb ka esimese ja teise lapse toetus, lasterikka pere toetus alates kolmandast lapsest tõuseb 650 euroni ja alates seitsmendast lapsest 850 euroni. Parandatud on kiirustamise tõttu sisse tulnud apsud, näiteks puudutab see lasterikka pere toetuse järkjärgulist vähendamist ja selle toetuse arvestamist elatisabi määramisel. Paremaks on läinud ka see, et nüüd tekib olukord, kus need erivajadusega lapsed, kes ei õpi ja on vanemad kui 16, saavad kuni 19. eluaastani lapsetoetust. Aga teiselt poolt oleme selle eelnõu menetlemise ajal kuulnud, et hulk peresid tunnevad, et käärid, mis on ühe ja kahe lapsega ning lasterikaste perede vahel, on liiga suured. See on tekitanud ebaõiglustunnet ja see ei ole hea. Kui Reformierakond oleks teinud perehüvitiste muudatused üksi, siis oleks mõne koha peal olnud lahendused tõenäoliselt teistsugused. Need oleks olnud tasakaalukamad ja need oleks arvestanud perede vajadusi rohkem, sõltumata laste arvust peres. Täna meie ees olev kompromiss aitab siiski kõiki lastega peresid. Kõik pered vajavad järeleaitamist olukorras, kus hinnasõda ja energiasõda nende sissetulekuid otsast söövad. Olen siin seda juba öelnud, aga kordan veel üle, et täna tehtav otsus on perepoliitika reformi esimene samm. Järgmiseks tuleb meil keskenduda esimestele ja teistele lastele, et nemad oleksid samamoodi hoitud nagu lasterikastes peredes kasvavad lapsed. Tõsiasi, millest me ei saa mööda vaadata, on see, et esimeste ja teiste laste sündide arv väheneb. Natuke statistikat. Kui 2019. aastal sündis esimesi lapsi 5465, siis eelmisel aastal sündis esimesi lapsi 4932. See on [533] last vähem.

Selge on aga, et kui ei sünni esimesi ega teisi lapsi, siis ei sünni ka kolmandaid lapsi ja sealt edasi. Teiseks, iga aastaga tõuseb emade keskmine vanus esimese lapse sündimisel. Lihtne loogika ütleb, et mida vanemas eas saab naine esimese lapse, seda väiksem on tõenäosus, et ta saab veel lapsi, isegi kui soov on väga suur. Sama oluline on tugi erivajadustega lastele ja nende peredele, kes vajavad palju spetsiifilisemat ja suuremat abi igapäevasel toimetulemisel. Meil on perepoliitika Oscari vääriline vanemahüvitis ja aasta algusest on meil maailma kõige heldemad peretoetused, kuid samas on hetki, mil sellest üksi jääb väheks selleks, et sünniks rohkem lapsi. Arusaadavalt mõjutab perede lastesaamise otsuseid kobarkriis, milles oleme viimastel aastatel elanud, ja ebakindlustunne, mida põhjustab julgeolekuolukord kogu Euroopas. Usun, et kui me loome elukeskkonna ja tugiteenused, mis on näoga rohkem perede poole ja arvestavad rohkem erinevate perede vajadusi, siis tunnevad tulevased vanemad ennast laste saamisel Lõpetuseks. Ka täna siin ja varem erinevatel hetkedel on mitmed saadikud väitnud, et Reformierakond on peretoetuste tõstmise vastu. See on vale. Me oleme peretoetuste tõstmise poolt, aga nagu kevadel juba öeldud, kõiki suuri muudatusi tuleb vaadata riigieelarve võimalusi arvestades. Seda me ka tegime. Nagu te hästi teate, lisaks peretoetuste tõusule annab järgmise aasta riigieelarves peredele tuge veel igakuise tulumaksuvaba miinimumi kasv 500 eurolt 654 eurole. See puudutab kõige rohkem ja vahetult just väiksema sissetulekuga peresid, just neid, kellel seda tuge kriitilisel perioodil kõige rohkem vaja Elektri‑ ja energiatoetused kehtivad kõigile lastega peredele, et leevendada suuri elektri‑ ja küttearveid, mis nende [rahakoti pihta] löövad. Novembris maksti kõigile lastega peredele välja ka elukalliduse toetust. Reformierakond toetab lastega peresid ja me toetame perehüvitiste [seaduse] eelnõu. Aitäh!

kolleegid! Me kinnitame täna Riigikogus ühe väga olulise, aga samas, oleme ausad, ka vastuolulise seaduse. Perehüvitiste seaduse eelnõu on põhjustanud ühiskonnas laialdase diskussiooni, mis tegelikult iseenesest on ju positiivne, sest see aitas nõrgad kohad reljeefsemalt välja tuua. Loodetavasti saavad need vead järgmistes Riigikogu koosseisudes parandatud.Enne teist lugemist õnnestus seda eelnõu üksjagu ju ka paremaks saada. Siin oli oluline roll sotsiaalkomisjonil ja seda juhtival Helmen Kütil, kes kannatlikult seda kiiruga valminud eelnõu üksjagu paikasid ja vastuolusid kõrvaldasid.Kindlasti sisaldab jaanuaris jõustuv seadus mitmeid häid asju. Tõuseb esimese ja teise lapse toetus, kuigi mitte piisavalt.

Üle nelja korra tõuseb ka üksikvanematoetus, mis oli siiani piinlikult ikka seesama 19,18. Väga oluline on see, mis eelnõu paremaks tegemise käigus selgeks sai, et need puuetega lapsed, kes ei õpi ja on vanemad kui 16, saavad kuni 19. eluaastani tõepoolest lapsetoetust. Ega ei ole ju kellelgi midagi kolme‑ ja enamalapseliste perede toetamise vastu, nagu mõni ehk on aeg-ajalt püüdnud demagoogiliselt väita. Need on kõik head asjad. Teisalt on see seadus saatnud ühiskonda signaali, mille tulemusena tunnetavad väga paljud inimesed ebaõiglust. Ja see ei ole hea. Viimastel kuudel toimunud debattides, ka siin Riigikogu saalis, on korduvalt öeldud, et me kõik tahame, et sünniks rohkem lapsi. Minu arust on see liiga lihtsustav lähenemine. Näiteks mina tahan, et Eestis oleks rohkem õnnelikke lapsi. Aga see, et lapsed oleksid õnnelikud, ei koosne ainult sellest, kui palju makstakse neile lastetoetust. Suured käärid peredele makstavates toetustes võivad paratamatult kaasa tuua selle, et ennast tuntakse ebavõrdsena, vähem väärtuslikuna. See risk on paraku selles eelnõus vägagi olemas. Sotsiaaldemokraadina olen ma selle pärast väga kurb, sest nagu me kodus püüame oma lapsi käsitleda võrdsena – üldiselt enamik vanemaid püüab nii käituda –, nii peaksime seda tegema ka riigis seadusi vastu võttes. Ei saa jätta tagasi tulemata ka teisel lugemisel kõlanud kolleeg Helle-Moonika Helme mõtte juurde, et EKRE arvates ei tohiks sellest seadusest saada migratsioonipump, kõik põgenikud, kes Eestisse tulevad, teeksid seda põhjusel, et siin makstakse rikkalikke toetusi paljulapselistele peredele. Nende õnneks tagasilükatud muudatusettepanek oleks tegelikkuses puudutanud lastetoetuste äravõtmist neilt, kes elavad siin pikaajalise elamisloaga ja on Eesti püsielanikud. See oli tõeliselt alatu katse. Lapsi tuleb võrdselt kohelda ja äärmiselt julm on karistada lapsi selle eest, et neil on teistsugune Kaheldamatult on see seadus nii mitmeski mõttes seotud riigieelarvega, mille Riigikogu üsna tõenäoliselt õige pea vastu võtab. 2023. aasta riigieelarves on ka teisi asju, mis mõjutavad seda, kuidas lapsed kasvavad. Näiteks, kas vanemate palk on piisav selleks, et lastel oleks tervislik toit laual ja et nad saaksid huviringis või trennis käia, oma andeid välja arendada, oma sotsiaalseid oskusi lihvida. Ehk kas võib öelda, et nende elu on kas võib öelda, et nende elu on õnnelik, või on see pigem õnnetu ja kas nad tunnevad ennast võrdsena kohelduna või näevad, et keegi on nendest palju võrdsem,

Energiatoetused aitavad lastega peredel, olgu nad siis ühe-kahe lapsega või lasterikkad pered, oma kodud soojad hoida. Tänased energiahinnad löövad ka [nende rahakoti Oi kui tihti peavad lastega pered seisma silmitsi küsimusega, kust võtta täiendavad 500–600 eurot kuus, et hooldekodukohta vajava vanema tasu puuduolev osa ära maksta. Järgmine tänane meie ees olev seaduseelnõu ja ülejärgmine ehk riigieelarve lahendavad selle mure järgmise aasta juulist. Pean tunnistama, et sotsiaaldemokraadid on olnud selle eelnõu puhul väga keeruliste valikute ees. Raske südamega hääletame me poolt, aga ma väga loodan, et Riigikogu tajub järgmiste analoogsete otsuste puhul paremini ja täpsemalt oma rolli ühiskonna liitjana ja mitte lõhestajana. Sotsiaaldemokraadid kindlasti selle eest seista tahavad ja ka seisavad. Esimesel võimalusel muudame peretoetused võrdsemaks ja õiglasemaks. Tänan! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi eelnõu 703 lõpphääletus, aga enne teeme saalikutsungi.

kolleegid, panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 703. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu poolt on 76 saadikut, eelnõu vastu on 1 saadik, erapooletuid ei ole. Eelnõu on seadusena vastu võetud.

Austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Eestis rahvastik vananeb nagu mujalgi Euroopas. Võrreldes aga Euroopa heaoluriikidega on meie eakate inimeste tervis nigelam, kroonilisi ja pikaajalisi hädasid on rohkem. See tähendab suhteliselt suuremat vajadust geriaatriaosakondade, koduõenduse ja õendushooldushaiglate ning ka hooldekodude järele.Kui meie inimeste eluiga kasvab, jääb tervena elatud aastaid aina vähemaks, see tähendab, et abivajajaid saab aina rohkem, aga töötegijaid ja abiandjaid napib. Ligi viiendik tänastest pensioniealistest vajab iga päev toimetulekuks abi ning paarsada tuhat inimest on sunnitud korraldama oma lähedaste pikaajalist hooldust ja põetust. Kümned ja kümned tuhanded inimesed on pidanud valima töö või vanema hooldamise vahel. Ka vanemate ja laste vahel. On ju meie riigis olnud hoolduskoormus pea täielikult abivajaja enda ja tema laste, hiljuti veel ka lastelaste õlul. Aastatega on see suhe üha rohkem kiiva kiskunud.Aastal Aastal 2021 tasusid teenuse saajad ja nende lähedased ööpäevaringse hooldusteenuse kuludest 80%, ülejäänu oli omavalitsuse panus. Euroopa Komisjoni raport on mitu korda välja toonud meie hooldekodude alarahastatuse, kohtade nappuse ja ülekohtuselt kõrge hinnataseme võrreldes keskmise pensioniga. Mullu osutati üldhooldusteenust ligi 14 000 inimesele, ent selle vajajaid oleks poole rohkem. Lähedastel ei jätku lihtsalt raha, et selle eest tasuda. Kasvab ju kohatasu pensionitõusust kaks korda kiiremini. Elamata jäänud elud, valimine vanemate ja laste vahel, oma laste paljudest võimalustest ilmajätmine, kutsetööst või kutsumusest loobumine ja palju paksu süütunnet sinna kõrvale

esitanud lugematuid seaduseelnõusid, kuidas riik saaks kergendada omastehooldajate koormat. Oleme järjepidevalt seisnud hoolduse sellise korraldamise eest, mis laseks eakal inimesel võimalikult kaua oma kodus toime tulla ja vajaduse korral pensioni eest hooldekodus elada. Ikka ja alati on oldud meiega nõus. Jah, asi tuleb kohemaid lahendada. Ka 97% vastanutest ütles enne eelmisi Riigikogu valimisi läbiviidud küsitluses, et riik peab tagama hooldekodukoha neile eakatele, kellel rahalised võimalused selleks puuduvad, kuid kes seda vajavad. Aastate pikku on tehtud mitmeid uuringuid, peetud aru asjatundjatega, veeretatud ümarlauajuttu, koostatud lühemaid ja pikemaid plaanegi. Ja mis on olnud tulemus? Kuni selle suveni oli tulemuseks ümmargune Suvistel koalitsioonikõnelustel tõid sotsiaaldemokraadid jõuliselt lauale väärika vananemisega seotud hoolekande teemad. Saavutasime läbi aegade suurima rahalise toetuse, mis jõuab kohalike omavalitsuste kaudu hoolekandesüsteemi. 2023. aastal läheb riigieelarvest omavalitsustele 40 miljonit, 2024. aastal 57 miljonit ja 2026. aastal 62 miljonit eurot, selleks

Ühiskond peaks nüüd suurt kergendust tundma. Tuleva aasta 1. juulist jõustub omastehoolduse reform. Laias laastus muutub hooldekodu seda vajavale eakale kättesaadavaks, sõltumata tema ja tema perekonna rahalistest võimalustest, sõltumata pensioni suurusest.Neile, kellel hinnatud vajaduse järgi on ainus võimalus toimetulekuks hooldus hooldekodus – see tähendab, et nad vajavad pidevat järelevalvet ja abi –, hüvitab omavalitsus hooldekodu[koha] maksumusest selle osa, mis inimese enda pensionist puudu jääb. See paneb omavalitsused omakorda enam pingutama selle nimel, et inimesed saaksid võimalikult kaua oma kodus elada.Ja lõpetuseks. Sotsiaaldemokraatidel on uhke tunne, et nad on suutnud hoolekande reformi käima lükata. Nüüd on väga oluline, et riik ja omavalitsused pingutaksid selle nimel, et reform sujuvalt ka käivituks. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ... Vabandust! Margit Sutrop, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud rahvasaadikud! Ka Reformierakonna poolt on mul väga hea meel tervitada seda, et selline sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus nüüd vastu võetakse. See on kindlasti väga-väga oluline samm. Tahaksin ainult rõhutada seda, et nii nagu eelkõneleja ütles, on seesama pikaajaline hooldus selline valdkond, kus reformid tõenäoliselt

On huvitav teada ja raske mõelda, et aastaks 2050 on meil üle 65‑aastaseid 25% elanikkonnast.Kas riigil on vahendeid seda kõike kinni maksta? Ma arvan, et me peaksime võtma tõsiselt seda, mida Riigikogu juures asuv Arenguseire Keskus oma raportis on öelnud, et see finantseerimine peaks olema kombineeritud. Majapidamiste sissetulekult võiks võtta nii-öelda kindlustuse, millele lisaks – selline huvitav mõte – maksaksid üle 25 aasta vanused lastetud inimesed 0,25% kõrgemat maksu. Seda on huvitav mõelda pärast seda, kui me võtsime just vastu perehüvitiste seaduse. See võiks tuua kaasa 0,7% SKT‑st, kuigi vaja läheks kokku 2,0% 2,0% SKT‑st. See võiks olla kombineeritud: avaliku sektori osa, inimese enda vastutus, omafinantseering teenuste eest ja perede makstav kindlustus, ka oma kinnisvara müügist või kindlustuslepingust saadav summa võiks tuua ühe osa sellest.Oleme väga seda meelt, et kõik need, kes vajavad abi, peaksid seda saama, aga me ei tohi ära unustada, et hooldus on midagi sellist, mille peale inimene peab mõtlema juba noorest peast. Arenguseire Keskuse raport ütleb, et pikaajaline hooldus on valdkond, millele eelistatakse mitte mõelda. Mitte keegi ei soovi kujutleda end vanadusest põdurana või mõnel muul põhjusel abivajajana. Ometi peaksime me selle peale mõtlema. Mul on hea meel, et selle seaduse

Ma usun, et selle hoolekandereformiga tehakse ära kaks väga olulist asja. Ühelt poolt tõepoolest aidatakse neid inimesi, kes abi vajavad. Nad peaksid saama hooldekodukoha nii-öelda sellisel viisil, et nende vajadused oleksid rahuldatud ja nad saaksid selle abi. Teiselt poolt on vaja vabastada need inimesed, kes kes on kogu selle hooldusega seotud, kes ei saa seetõttu ka minna tööle ja kellel võib-olla tekivad sellest mitte ainult nii-öelda tööpuudus ja töökaotus ning sotsiaalsed probleemid, vaid ka vaimsed probleemid, sest see hoolitsemine kodus, teise teise inimese abistamine aastate viisi on ka vaimselt väga kurnav. Seetõttu on mul hea meel, et me aitame lahendada ära nende leibkondade probleemi, kus inimesed

Palun ühe minuti juurde. Üks minut lisaaega, palun! Nendest 3300 sooviksid tööle asuda. Ma väga loodan, et need 3300 inimest, kes ootavad pikisilmi tööle minemise võimalust, selle reformi [elluviimise] ja seaduse jõustamise korral saavad seda

ja erakonna soov on, et selle reformiga jätkataks ja leitaks mõistlikud viisid, kuidas seda väga-väga suurt finantsvajadust paremini realiseerida. Aitäh teile! Aivar Kokk, palun! Head kolleegid, vahepeal läheb saalis väga suureks mõminaks. Proovime ikkagi nii, et me kuuleme esinejat. Aivar Kokk, palun! Head kolleegid, Räägime valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõust. Ütlen kolme lausega, nagu ma kolleegidele lubasin. See on väga hea eelnõu, eelnõu, mis mõtleb meie emade ja isade peale, meie vanaemade ja vanaisade peale ka meie endi ja meie laste peale. Ma loodan, et see rahastus, mis on riigieelarves järgmiseks aastaks, annab võimaluse, et paljud pered, kes on kannatanud

Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 704. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu toetab 70 saadikut, vastu ei ole keegi, erapooletu samuti mitte. Eelnõu on seadusena vastu võetud.

Rahanduskomisjon arutas 2023. aasta riigieelarve seaduse eelnõu ettevalmistamist kolmandaks lugemiseks oma [istungitel] 22. novembril ning 1., 5. ja 6. detsembril. 2023. aasta riigieelarve keskendub Eesti julgeoleku kindlustamisele ning inimeste ja ettevõtete hakkamasaamisele Venemaa laiaulatuslikust sõjast põhjustatud kriiside ajal. Riigieelarve tulude kogumaht on järgmisel aastal 15,59 [miljardit] eurot

me lisasime riigieelarvesse valitsuse reservi arvel Sotsiaalministeeriumile selleks vahendid. Teiseks parandusettepanekuks olid regionaalsed investeeringud, mida tegid Riigikogu liikmed ja fraktsioonid.

ettepanekut muuta. Üks nendest kasutas seda ja järgmisel komisjoni istungil tema ettepanekut toetati. Kaks ettepanekut tegi rahanduskomisjon koostöös ministeeriumidega. Esiteks, ministeeriumide sees

eraldatud.Keskerakond ja EKRE tegid ka mitmeid parandusettepanekuid, aga neid parandusettepanekuid komisjon ei toetanud. Aitäh! Nüüd saab küsimusi küsida. Siim Kiisler, palun! Aitäh! Hea ettekandja! Küsin ministrite katuserahade kohta. Mul on hea meel, et rahanduskomisjon võttis arvesse riigikontrolöri seisukohta, seisukohta, et valitsusalasse mittekuuluvad eraldised on riigieelarve baasseadusega vastuolus, et tegevused peavad olema õigete eesmärkide all. Aga mul on küsimus. Ma tegin ise teisel lugemisel muudatusettepaneku muudatusettepaneku võtta välja toetus Sihtasutusele Pere Sihtkapital summas 250 000 eurot, see oli siis minister

Siim Kiisler, palun! Aitäh! Hea ettekandja, te kahjuks ei vastanud mu küsimusele. Ma küsisin selle kohta, kui eelarveread on valitsemisalasse mittekuuluvate ridade alla pandud, nad on vale eesmärgi alla pandud. teise näite. Justiitsministri valitsemisalas on tulemusvaldkonna "Õigusriik" all usaldusväärse ja tulemusliku õigusruumi

või kus nad tegutsevad – on seotud usaldusväärse ja tulemusliku õigusruumi eesmärgi täitmisega? Aitäh! Kolmanda lugemise ettevalmistamisel rahanduskomisjonil selliseid parandusettepanekuid ei olnud ja neid ei arutatud. Aitäh!

Välisministril ei tulnud [mõtet] ehitada mingisuguseid muid komplekse. Aga ma küsin selle kohta, et seal on 42 lehekülge mõõdikuid, 42 lehekülge kirbukirjas,

Aitäh, Peeter, küsimuse eest! Alustan sellest, et see ei ole minu eelarve, see on Eesti Vabariigi 2023. aasta riigieelarve, mille on üle andnud Eesti Vabariigi valitsus, mida rahanduskomisjon on oma istungitel menetlenud ja mille kohta otsuseid teeb siin suur saal. Kas see eelarve on kõigile selge? Kindlasti mitte. Kas see on piisavalt hea, et kõigist ridadest aru saada? See sõltub kindlasti kahest asjast. Ühelt poolt kõikide ridade taha tõesti ei näe. See on üks pool. Teine on see, et kindlasti on ka eelarve lugemise oskus inimestel erinev. Rahanduskomisjoni liikmetel on natukene lihtsam selles mõttes, et kõik ministrid käivad oma

eelarve on selline, nagu me tahaks? Võin öelda, et tunduvalt parem kui aasta tagasi, aga kindlasti mitte selline, nagu me tahaks.

Väga paljud otsused tehti konsensuslikult või oli vaid 1 erapooletu või vastuhääl. See näitab seda, et eelarve arutelu oli komisjonis küllaltki hea

Aga kultuuriga, ükskõik, olgu ta teater, kirjandus, muusika või nii edasi, ei tegele ükski mõõdik. Kas see on adekvaatne lähenemine Eesti rahvusriigis 2023. aasta riigieelarvele, kui eesti kultuuri

Aivar Sõerd, palun! Austatud juhataja! Austatud ettekandja! Eile me andsime Siseministeeriumi kuludele juurde 6,2 miljonit investeeringute arvelt, aga me peaks täpsustama, kuhu see 6,2 miljonit täpsemalt läheb.

Jah, Aivar, sul on hea küsimus. Ma arvan, et rahanduskomisjon oli põhimõtteliselt [nõus], et ükski ministeerium ei saa oma vahendeid anda üle teistele ministeeriumidele. Ma usun, et teiselt poolt tuli rahanduskomisjon

maha, anti see tagasi Siseministeeriumile.Meil on olnud läbi aastate kokkulepe, et ministeeriumi sees olevaid vahendeid kasutab ministeerium, aga ta saab kasutada neid oma valdkonna tegemistes.

ajakirjanduse ja ühiskonna huvi on selleks piisav, et need vahendid läheksid õigesti ja õigesse kohta. Nagu sa tead, me kirjutasime

Ka eilsel erakorralisel istungil tehti otsus, et investeeringute juurde tuli üks sõna juurde, on toetused ja kaks erinevat eelarverida, sest lihtsalt "toetused" ei oleks saanud kirjutada. Sinna on juurde kirjutatud see lause, mida ma praegu ütlesin. Ehk Siseministeerium saab vastutada Siseministeeriumi valdkonnas raha eest, haridusministeerium haridusvaldkonnas. Ei saa ristsubsideerimist teha.

Seal peaks saama lihtsalt mõõdikuid välja tuua. Kuid tavaliselt me selle koha peal näeme alati, et kulud kasvavad, mitte ei kahane. Juba aastaid on räägitud, et kogu IT‑infosüsteem

samas pean ma sulle ütlema, et nii sul kui mul on kindlasti palju rohkem võimalusi eelarvest aru saada ja läbipaistvus võimaldab seda paremini lugeda. Ma pean ütlema, et selle aasta riigieelarve on tunduvalt läbipaistvam kui aasta tagasi. Seda taheti

Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Nüüd me avame läbirääkimised. Kõnesoove ei ole, sulgen ... Ai, vabandust! Reili Rand.

Olgu alustuseks kohe öeldud, et sotsiaaldemokraadid hääletavad 2023. aasta riigieelarve seaduse poolt.Meie jaoks on esmatähtis, et tänastes ülikeerulistes oludes, kui jõhker hinnatõus võtab inimeste taskust ära iga neljanda euro, tuleb uus eelarve inimestele appi ja suudab ka tulevikku vaadata.Sotsiaaldemokraatide jaoks on oluline, et eelarve panustab jõuliselt Eesti riigi julgeoleku tagamisse, rohkem kui kunagi varem, sest Euroopas käib sõda ja teistsugune see eelarve olla.Sotsiaaldemokraatide jaoks on selles eelarves kõige märgilisem hoolekande reformi käivitamine, millesse riik suunab eeloleval aastal üle 40 miljoni euro. Selle raha toel muutub hooldekodukoht abivajajatele kättesaadavaks pensioni eest ning paraneb ka koduteenuste pakkumine, et inimesed saaksid Nende muudatustega väheneb oma lähedaste eest hoolitsevate inimeste koormus. Nad ei pea ennast enam katki töötama, et hooldekodu[koha] eest maksta. Samuti toob see kergendust neile, kes on jäänud koju oma eakaid lähedasi hooldama. Nemad saaksid naasta tööturule. Tegu on ammu oodatud ja põhimõttelise reformiga, mis mõjutab positiivselt kümnete tuhandete inimeste elukvaliteeti ning annab paljudele meelerahu tuleviku ees, sest nii on kindel, et inimest ei jäeta hätta ka siis, kui ta on vana ja väeti. Järgmise aasta eelarve aitab inimestel peadpööritavasse kõrgusesse tõusnud hindadega jõudumööda toime tulla. Tulumaksuvaba määra tõus jätab väiksema palga saajatele aastas kuni 370 eurot rohkem kätte. Sotsiaaldemokraatidena usume, et valusate hinnatõusude eest kaitseb inimesi kõige paremini kõrgem palk koos maksuvaba määra jätkuva suurendamisega. Seda teed tuleb meil aga edasi minna. Pärast viimaste aastate närutamist tõusevad lõpuks palgad ka avalikus sektoris, tehes korralikke, kohati ka suuri hüppeid. Enneolematut palgalisa saavad õpetajad, treenerid, kultuuriinimesed, tervishoiutöötajad, päästjad ja politseinikud. tõuseb päästjate palk 36% ja ühegi politseiniku palk ei jää alla Eesti keskmisele palgale. Suure osa eelarvest moodustavad lastega peredele mõeldud toetused, mille ümber on olnud palju poleemikat. Enim tõusevad lasterikaste perede toetused, aga sotsiaaldemokraatide jaoks on olulisim, et pärast pikka paigaltammumist neljakordistub üksikvanematoetus. Ajalooliselt on lapsetoetus tõusnud ikka vaid siis, kui sotsiaaldemokraadid on valitsuses olnud. Nii ka seekord. Uuest aastast tõuseb lapsetoetus kolmandiku võrra, jõudes 80 euroni. Meie eesmärk on tagada, et kõikjal Eestis oleks hea elada. Eile arutati siinsamas saalis pikalt maaelu arengu üle.

Noored pered ja spetsialistid ei leia maapiirkonnas ja väikelinnas üürikortereid. Selle kitsaskoha leevendamiseks on sotsiaaldemokraatide eestvedamisel taas ellu äratatud üürielamute programm. Järgmisel aastal panustab riik elamumajanduse arengusse esimesed 5 miljonit eurot.

Me ei peitnud ettepanekuid eelarveridade vahele ära, vaid loetlesime need avalikult ja detailselt. Kahjuks ei mänginud kõik partnerid ausat mängu. Isamaa kohta ei sooviks siinkohal isegi midagi öelda. Tunnen endise omavalitsusjuhina vaid suurt muret, et isamaalasest riigihalduse minister ei suuda mõista vajadust toetada Tallinnast kaugemate piirkondade ja seal elavate inimeste ja laste võimalusi, ammugi seda, et just tema oli selle segaduse ja maapiirkondade mittetoetamise arhitektiks. Head kolleegid! Kui eelarve oleks olnud ainuüksi sotsiaaldemokraatide teha, siis olnuks seal nii mõndagi teisiti. Ajale jalgu jäänud maksusüsteemi muutmata jätmine jätab üha vähem võimalusi nii inimeste kui ka ettevõtete toetamiseks. Õhuke riik on jõuetu riik. Aga lõppkokkuvõttes võib öelda, et eelarve aitab kõige haavatavamatel rasket talve üle elada ja ränka elukalliduse tõusu leevendada. Suures plaanis teeb see eelarve Eesti tugevamaks ja hoolivamaks. Aitäh! Head kolleegid! Oleme jõudnud järgmise aasta eelarve menetlusega kolmanda lugemiseni ja kohe seisab ees lõpphääletus. Ma väga loodan, et lõpphääletusel toetavad seda eelarvet kõik Riigikogu liikmed, sõltumata sellest, kas nad on koalitsioonis või opositsioonis, sest arvates lõppkokkuvõttes heas tasakaalus eri eluvaldkondade vahel. Loomulikult on eelarve kaasa toonud väga emotsionaalseid vaidlusi nii nagu ikka.

Selle eelarve maht on rekordiliselt suur: tulude pool on ümmarguselt 16 miljardit ja kulude pool 17 miljardit. Aga me peame ka arvestama, et elame peaaegu rekordilise inflatsiooni olukorras, kus meie kõigi ühine elatustase on

kõikides riikides eelarve kokkupanemine sellise ebastabiilse olukorra ja prognoosimatu tuleviku tõttu keeruline väljakutse kõikidele valitsustele. Julgeolek ja riigikaitse on loomulikult selle eelarve ühed prioriteedid. Me täidame võimelünkasid, mis on praegu akuutselt hädavajalik, olgu see siis keskmaa õhutõrje või võimekus suurendada liitlaste vastuvõtu võimet, samuti Kaitseliidu vajaduste rahuldamine ja palju muud. Julgeoleku juurde kuulub vaieldamatult ka sisejulgeolek ja ‑turvalisus, mis tähendab päästjate olukorra parandamist, palgatõusu, politseinike ja tervishoiutöötajate palga tõusu ja paljut muud, mis loob sisemise turvalisuse.

et esimese ja teise lapse toetus oleks 100 eurot, nii nagu see on kolmanda ja enama lapse puhul, ja me käsitleksime tulevikus lapsetoetusi võrdselt. Ma olen kindel, et järgmine koalitsioon selle sammu ka astub. Aga lisaks on loomulikult lasterikaste perede toetused, mis loovad kindlustunde lasterikastele peredele, ja nende toetuste indekseerimine, mis tulevikus hakkab arvestama ka elukalliduse tõusu. Üksikvanematoetuse tõus on ääretult oluline, sest üksikvanemad on ka üks sihtrühm, kelle vaesusrisk on väga suur, nagu uurimused ja statistika kinnitavad. Haridus on alati olnud Isamaa jaoks prioriteet. Mul on hea meel, et ka selle koalitsiooni raames me oleme seda saanud üheskoos partneritega realiseerida. Kõrghariduse rahastamise selle selle aasta erakorraline rahasüst oli ühekordne, aga riigi eelarvestrateegias on järgnevatel aastatel, igal aastal ette nähtud 15%‑line kasv, mis loob teatud kindlustunde ja stabiilsuse ka eestikeelse kõrghariduse arendamiseks. Lisaks õpetajate palga tõus, mille järel keskmine palk saab olema umbes 2000 eurot. On oluline, et me suudaksime järgnevatel aastatel seda taset hoida, et see ei oleks ühekordne tõus. Ma palun ka lisaaega. Kolm minutit lisaaega, palun! eestikeelsele haridusele saab järgmisel aastal alguse ettevalmistavate tegevustega, selleks on enam kui 40 miljonit riigieelarves eraldatud. Siin peab tõstatama

Toimetulek on väga oluline. Maksuvaba tulu tõuseb 654 euroni, keskmine pension 704 euroni ja keskmine pension saab olema tulumaksuvaba. Need otsused on juba varem tehtud, aga nendega on arvestatud järgmise aasta eelarves.

Kultuuritöötajad, täpselt samuti nagu õpetajad, haridustöötajad, on prioriteet. Kõrgharidusega kultuuritöötajate palga miinimum tõuseb 1600 euroni, mis on ka ju väga oluline. Kui me räägime Eestist kui tervikust, siis regionaalpoliitiline vaade maaelule, üürielamute programm, millest ka eelkõneleja siin rääkis, on kahtlemata ääretult oluline ja vajalik. Aga ma tahan kohe öelda, et kaugeltki kõiki probleeme ja vajadusi see eelarve ei kata. Kripeldama jääb kindlasti see, mis puudutab riigiteede väljaehitamist kohalike teede rahastamise toetamist riigi poolt. See on väga tõsine probleem. Me peame tunnistama, et juhul, kui me lähitulevikus ei ole valmis oma laenukoormust suurendama, siis selles valdkonnas saab lähematel aastatel olema tõsine tagasiminek. Nii et ma usun, et see koalitsioon suutis kokku leppida selles, mida me täna arutame ja mida me hääletama hakkame, aga järgmisel koalitsioonil on võimalus teha julgemaid otsuseid nii riigikaitse kohta, mida Isamaa sooviks, haridusvaldkonnas kui ka seal, mis puudutab regionaalset poliitikat, teedevõrku, infrastruktuuri arendamist ja ettevõtluse toetamist erinevate meetmetega. Need on ääretult olulised asjad. Siin võiks olla meil rohkem julgust võtta selles keerulises olukorras ka laenu, sest inflatsioon on kõrge, raha odavneb ja me näeme, et meie naaberriigid ja teised riigid Euroopa Liidus teevad neid samme, teevad vajalikke investeeringuid ja nad saavutavad sellega konkurentsieelise, kui meie ei käitu analoogselt nendega. Nii et aitäh veel kord kõigile koalitsioonipartneritele ja kutsun üles seda eelnõu toetama. Aitäh!

Lugupeetud Riigikogu esimees! Lugupeetud kolleegid! Järgmise aasta riigieelarve on valmis vastuvõtmiseks. Ta on kindlasti mõjutatud asjaoludest ja protsessidest, millest me aasta tagasi palju ei mõelnud. Eelkõige pean silmas sõda Ukrainas, pööraseks läinud inflatsiooni, kehvemaks minevaid majandusolusid. Aga mõju on olnud ka loodetavasti suuresti möödaläinud COVID‑i kriisil, varasematel otsustel, mis on tehtud erinevates erinevates koalitsioonides.Eelarve on alati kompromiss meie tahtmiste ja võimaluste vahel, kõike ei saa, kõigeks ei jätku raha, peab tegema valikuid. Kompromisse tuleb teha ka erinevate poliitiliste eelistuste vahel. See on demokraatlikule riigile kohane. Seetõttu julgen mina küll öelda, et isegi kui selles eelarves ei ole

meist.Järgmise aasta eelarve põhiline tunnusjoon on kindlasti see, et me suurendame väga oluliselt julgeolekule mõeldud kulutusi. Enam kui miljard eurot läheb kaitsekuludeks, lisaks on elanikkonnakaitse teemad, küberturvalisus ja muud tegevused.Head ja positiivset on rohkelt. Näiteks ühe ja kahe lapsega perede ja üksikvanema toetuste suurendamine, maksuvaba miinimumi tõus, keskmise pensioni tulumaksuvabastus. Alguse saab pikaajalise üldhoolduse reform.Lõpuks reform.Lõpuks ometigi algab üleminek eestikeelsele haridusele. Mõni aeg tagasi vaidlesime teaduse rahastuse üle. Nüüd on see garanteeritud ja tuge on saamas ka kõrgharidus.Siin

Eesti põhiseadus sai sel aastal 30‑aastaseks. Oma sissejuhatavas osas nimetab ta kolm alusväärtust, millele Eesti Vabariik on rajatud. Need on vabadus, õiglus ja õigus. Mõtleme korraks, mida see tähendab, kas või riigieelarve mõistes. Õigus põhiprintsiibina tähendab seda, et me tugineme seadustele. See tähendab, et eelarve tuleb koostada ja riigieelarve rahalisi vahendeid tuleb kasutada seadustest lähtudes. Kui seadus jääb ajale jalgu või ei tööta soovitud viisil, tuleb seadust muuta, mitte toimetada nii, kuis endale tundub parem. Seaduspärasust on suhteliselt lihtne jälgida ja seetõttu saadakse üldjuhul väärsammule või selle kavatsusele kiiresti jaole. Seetõttu ma loodan, et ühiskonna teravad silmad ei nüristu. See on oluline.

tunnetuslik, subjektiivne, üpris sageli sõnastamatu ja ka kiiresti muutuv. Teda ei saa alati piisavalt kiiresti seadustesse viia ja seetõttu võib tema jälgimine olla keerulisem. Ei ole midagi, mis näppudele lööks, kui õiglusega pahuksisse minnakse. On asjad ja teod, mis võivad tunduda seaduspärased ja ongi, aga inimestele ei tundu nad õiglased. Me peame püüdlema õigluse poole vähemalt selles ulatuses, milles meil ühiskonnana on konsensuslik arusaam. Kas on õiglane, et mõni asutus või MTÜ saab riigieelarvest raha, kuid teine samasugune ei saa? Võib-olla on õiglane? Aga kas ka siis, kui teine jääb ilma seetõttu, et ta ei osanud või ei tihanud küsida, või üks saab seetõttu, et tal on tuttav Riigikogu liige või tutvus partei juhtkonnas? On loomulik, et erakonnad teevad ilmavaatelisi valikuid. On normaalne, et koalitsioonides tehakse kompromisse. See on demokraatia. Aga ükski erakond ega poliitik ei tohiks teha otsuseid ühe või teise konkreetse isiku või investeeringu eelistamiseks teiste analoogsete kõrval

Nii et ma loodan, et Eesti eelarvepoliitika ja meie tehtud valikud on tulevikus õiglased. kella.)Eelarve puhul saab rääkida ka kolmandast põhiväärtusest – vabadusest. Paljudele poliitikutele meeldib raha jagada. Mõni arvab lausa, et meie ülesanne ongi kõigile võimalikult palju raha jagada, sest paljudele ju meeldib raha saada. Eriti siis, kui sa ei pea selle nimel pingutama ja see tuleb justkui iseenesest, kohustusi ka külge ei tule. Aga me peame Riigikogu liikmetena aduma, et kui me võtame endale täna vabaduse jagada riigi raha lahke käega, võime me võtta järgnevatelt põlvkondadelt selle vabaduse ära. Halvemgi: me võime nende vabadusi kõvasti piirata ja ahendada. Loomulikult on olud väga erinevad. Eelarve puudujääk on rasketel ja keerulistel aegadel paratamatu ja praegu on ta kindlasti paratamatu. Aga kas ka nii suurena? Kas ka just nendel põhjustel, kuidas ta on tekkinud? Kas kõigile võrdses määras toetuste jagamine on ikka õiglane? Kas me ei võta niimoodi tulevikult vabadust? Ma loodan ja tahaksin väga, et meil oleks valmisolekut sellest rohkem mõelda, et järgmises Riigikogus mõeldaks sellele nii, nagu mõeldi aastakümneid tagasi, ajal, mil põhiseadust kirja pandi, mil põhiseadus oli nooruke.Aga

jääb meil kõigil aega. Ja ma kordan: vabadust, õiglust ja õigust. Aitäh!

kulu.Aitäh, lugupeetud Riigikogu juhataja! Head kolleegid! Väga ilus kõne oli just praegu vabadusest, õiglusest ja õigusest. Küll on kahju, et sellel erakonnal ei ole ühegagi neist mingit pistmist. Kehtestati siin apartheidipoliitika koroonaajal, saadeti koerad peale inimestele, kellele valitsuse poliitika ei meeldi, ja ja kõike muud taolist.Aga tuleme eelarve juurde tagasi. Mulle jäi kõrva ka Helir-Valdor Seederi ütlus, et järgmisel valitsusel on võimalus teha pärast valimisi järgmiste eelarvetega julgeid kas nad on julged või mitte, aga igasugu raskeid otsuseid tuleb teha. See eelnõu, see riigieelarve, mis meie ees siin praegu on – kui ma vaatan seda, mis majanduses toimub, ja mitte ainult Eesti majanduses, vaid ka mujal maailma majanduses –, kindlasti laekumiste poolelt kokku ei tule. Kui keegi muretseb praegu eelarvemiinuse pärast, siis see, mida me hakkame nägema järgmisel kevadel ja suvel – ma arvan, et meil tekib siin vajadus teha lisaeelarve.

keeldudes midagi ette võtmast energiakriisi, elektrihindade ja inflatsiooniga, viies Eesti kõige kõrgemate elektrihindade ja suurima toiduainete hindade tõusuga riikide hulka, viies Eesti

peab ise kiitma. Palgatõusud, pensionitõusud, lastetoetuste tõusud – kõige üle on kõigil alati hea meel. Mul on kahjuks kurvastav sõnum neile inimestele, kes saavad palgatõusu, pensionitõusu ja ka lastetoetuste tõusu: kõik need tõusud jäävad alla selle aasta inflatsioonile ja järgmise aasta inflatsioonile. Karm tõsiasi on see, et hoolimata päris kopsakatest protsentidest näiteks päästjate palga tõusus või õpetajate palga tõusus või pensionitõusus,

Sama puudutab riigikaitseinvesteeringuid. Jah, miljard, riigikaitsesse läheb meil umbes miljard. Aga vaatame sinna miljardisse korraks sisse. Esiteks, 300 miljonit sellest ehk umbes kolmandik kogu sellest miljardist läheb nende asjade asendamiseks, mille me oleme käesoleval aastal ära andnud Ukrainale. Ma ei vaidle vastu, et Ukrainat oli vaja ka sõjaliselt toetada

sest meie ise oleme sel ajal ju kaitsetud. Me saame asemele relvad kahe, kolme või nelja aasta pärast. Mis me vahepeal teeme? No vahepeal saame raha maksta. Ja mis see ülejäänud 700 miljonit on? See ülejäänud 700 miljonit on need tegemata asjad, millest meie erakond on rääkinud nii kaua, kui ma mäletan. 2015. aasta valimisplatvormis oli meil kirjas, et tuleb luua õhutõrje, tuleb luua rannakaitse, tuleb teha korralikud tankiüksused, tuleb suurendada sõjaaja reservi. 2019. aastal rääkisime täpselt sedasama asja. 2020. aasta eelarve tegemisel, mis oli esimene nii-öelda päris eelarve, mida meie valitsus sai kokku panna, küünte ja hammastega võitlesime, et panna õhutõrje ja rannakaitse eelarvesse sisse. Noh, ühe saime, teist ei saanud. need on asjad, mida Reformierakonna valitsemise ajal aastaid ja aastaid ja aastaid on blokeeritud. Noh, nüüd kui sõda on põhimõtteliselt naabrite õue peal, siis jalgu lohistades ja rohkem makstes tehakse, aga ka liiga aeglaselt. 2020. aasta sügisel oleks saanud õhutõrje 300 miljoniga, nüüd on sellel hinnalipik 400 miljonit ja ma võin teile lubada, et selleks ajaks, kui lõpuks ostuks läheb, on see hind isegi natuke veel suurem. Me kaotame sadu miljoneid eurosid sellepärast, et vahepeal molutati. Või ütleme ausalt välja: tegelikult õõnestati ja takistati Eesti kaitsevõime arendamist. See ongi olnud Reformierakonna kaitsepoliitika 25 aastat järjest. Nii et nende riigikaitseinvesteeringutega, jah, ma ei kiitleks. Pigem on see nagu koht, kus te natukenegi saate oma häbi maha pesta. Mis puudutab regionaalseid heategusid, siis ei, kallid sotsid, suvalistelt eelarveridadelt oma omavalitsusjopedele katuseraha jagamine ei ole regionaalpoliitika. Regionaalpoliitika oleks see, kui ehitataks valmis neljarealised teed, aga selle võttis Kaja Kallase valitsus, Reformierakonna valitsus kohe päevakorrast maha, kui võimule tuli. Mingeid teid ei ehitata. Muide, tuleb tähelepanu juhtida sellele, et Eesti riik on lubanud Euroopa Liidule, Brüsselile, pühale Brüsselile, et me 2030. aastaks ehitame neljarealised teed valmis. Lihtsalt mitte [mingit] raha selleks ette ei ole nähtud. Huvitav, kes nüüd kus vastu pead saab ja kas nad ikka teavad, et nad saavad. et nad saavad. See ongi teie regionaalpoliitika, kallid sõbrad, et natuke pudistame oma parteikaaslastele siin ja seal mõne koolimaja remondiks raha, aga seda, mis tegelikult aitaks inimestel Tallinnast või Tartust kaugemal hästi elada, me ei tee. Seda me ei tee, see ei huvita. Nii et ma näen selles eelarves, mida me siin praegu menetleme, regionaalpoliitikat ikka tagurpidi. Jälle tõmmatakse igalt poolt kokku. Ma ei tea, kui paljud teist – no küllap paljud – on seotud kohalike omavalitsustega. Ma ei tea Eestis peaaegu ühtegi omavalitsust peale Tallinna, kus eelarve ei käriseks igast otsast.

Need ei tule lihtsalt kokku. Nii et jah, ega meie ka sellele eelarvele vastu ei hääleta. Nii paljude miljardite hulgas, mida siin maksudega kokku korjatakse ja laiali jagatakse, on ju ikka häid asju ka. Aga ärge ennast üle kiitke. Aitäh!

päevakord on ju väga oluline. Me saame aru, et riigi järgmise aasta suured algatused ja plaanid pannakse paika just nimelt riigieelarvega ja võimalused ka. Ma teisel lugemisel küsisin umbes sellise filosoofilise küsimuse, et kui klaas on laual, kas ta on pooltäis või pooltühi. Seda ma küsisin riigieelarve kohta. Juba siis ma rääkisin, et nii ja naa.

Jah, seal on objektiivseid põhjuseid. Oli koroonakriis, sellest väljumine, siis tuli energiakandjate puudus ja kriis, selle otsa tuli sõda Ukrainas, mida Venemaa režiim alustas – kõik see on seda

et juba enne seda, kui energiakandjate hind jõuab toodetesse, teenustesse ja suurde üldisesse hinnatõusu, seda ennetada ja leevendada. Jah, kas riik saab teha absoluutselt kõik, et pool maha võtta või kolm korda maha võtta? Vaevalt küll. Aga leevendada oleks saanud. Ja milliste meetmetega? Noh, enam-vähem nendega, mida me eelmises valitsuses tegime. Siis olid siiski energiakandjate hinna tõusu leevendamiseks meetmed, mis ettevõtjate suurt arvet alandasid, olid ka inimestele need meetmed. Kahjuks on selles riigieelarves seda vähe.

Kui ma vaatan, mida teevad teised riigid, siis kõige hullem küsimus on ikkagi see, et mida tähendab, kui meie ettevõtted ja nende tooted ja teenused pole konkurentsivõimelised ja mida see toob kaasa majandusele.

Kevadel oli seda 1,2 miljardit vähem, kui sügisene prognoos [ette nägi], ja see on enamuses tulnud kõrgete energiahindade ja teiste hindade pealt, enamuses käibemaksust.

Nii et pooltühi ja pooltäis. Õpetajate palga tõus, palgatõus sisejulgeolekus, kultuuritöötajate palga tõus: keskvalitsuse poolt, jah, mitte täielik, aga ütleme siis, pooltäis lahendus, aga samas kohalike omavalitsuste lasteaiaõpetajad, kultuuritöötajad, huvihariduse õpetajad – null. Kuidas need omavalitsused saavad järgmise aasta eelarvega hakkama, ma ei tea. On öeldud jah, et prognoosis on üksikisiku tulumaksu 160 miljonit. See läheb kõik hinnatõusudesse, uskuge mind. Juba on ette läinud ja läheb järgmisel aastal ka. Millise valiku ees kohalikud omavalitsused on? Tõenäoliselt kärbete ees, investeeringute edasilükkamise ees, mida viimastel aastatel on omavalitsused päris hästi saanud teha.

natuke oli kriitikat ka, me toetasime seda täna, aga esimene ja teine laps oleks võinud ka saada see 100 eurot. Sellest on täna palju räägitud, et oleks vähemalt võrdne kohtlemine olnud, mis oli meie eelnõus, aga mida nüüd vastuvõetud eelnõus ei olnud.

Edasi, seesama hoolekandeasi, mida me siin täna hääletasime, eks ju. Muidugi, Keskerakond on aastaid sellest rääkinud. Meil ei ole olnud sellist rahalist võimalust, et panustada hoolekandeteenustesse, üldhoolekandesse

et see eesmärk, keskmise pensioni eest hooldekodukoht, realiseeruks, rääkimata teistest teenustest, mida omavalitsused peaksid ka pakkuma suuremal määral. Mida me veel siit ei leia? Põllumajandus, ettevõtluse toetamine või vähemalt hindade leevendamine. See kõik mõjub majanduskasvule negatiivselt. Keskerakond tegi oma prioriteedid teatavaks oma muudatusettepanekutega. Me leidsime, et pensione oleks pidanud erakorraliselt tõstma veel rohkem, kui me selle kokku leppisime juba eelmises valitsuses. Samuti paistab tervishoiu rahastamine tulevikus olevat päris problemaatiline, 2025–2026 on sadu miljoneid puudu. Seda küll ei lahenda järgmise aasta riigieelarvega. Samuti kohaliku omavalitsuse aitamine energiahindade tõusu ajal. Selleks leiti 10 miljonit. No ma ei taha, sotsid, teile meelde tuletada regionaalpoliitikat, aga 10 miljonit kohalikele omavalitsustele hinnatõusu leevendamiseks ja siis te väidate, et 10 miljonit ei saanud katuseraha anda kuskile valitud omavalitsustele ja nüüd on regionaalpoliitika hukas. Tuletan meelde, kuidas huvihariduse 4 miljonit tähendas, et regionaalpoliitika on hukas, sinna te ka raha ei leidnud. Nii et nii ja naa. Ma arvan, et ega valikut meilgi palju ei ole. Lõppkokkuvõttes on selles eelarves neid asju ja osiseid, mida me toetame. Palju jääb järgmiste valitsuste peale. Andku jumal, et ei juhtuks nii, et keegi küll maksutõusudest ei räägi, aga Reformierakond ütles juba koalitsiooniläbirääkimistel välja, et selline eelarve tähendab 3–4% käibemaksu tõusu. Aitäh! Aitäh!Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Head ametikaaslased, oleme jõudnud eelnõu 708 muudatusettepanekute läbivaatamise juurde ja alustame nende läbivaatamist. Kokku on laekunud 21

13. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata ja see muudatusettepanek ei kuulu hääletamisele tulenevalt meie kodu‑ ja töökorra seadusest.

on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata ja ka see muudatusettepanek ei kuulu hääletamisele tulenevalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusest. 19. muudatusettepaneku on esitanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata, antud muudatusettepanek ei kuulu hääletamisele

Liigume 15. päevakorrapunkti juurde: Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu

Eelnõu eesmärk on vajaduse korral esmakordne panustamine kuni 100 kaitseväelasega rahvusvahelisse sõjalisse operatsiooni, mis on seotud kas NATO, selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või ÜRO juhitava operatsiooniga.Eelnõu esitas Vabariigi Valitsus käesoleva aasta 26. septembril. Eelnõu esimene lugemine toimus käesoleva aasta 16. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, käesoleva aasta 30. novembril kella 17.15‑ks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut. Eelnõu ei vajanud ka juhtivkomisjoni keelelisi täpsustusi.Juhtivkomisjoni menetluslikud otsused ja ettepanekud. Riigikaitsekomisjon otsustas 11. oktoobri 2022. aasta istungil konsensuslikult, et kui eelnõu esimene lugemine lõpetatakse, siis tehakse ettepanek võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda käesoleva aasta 7. detsembriks ehk tänaseks. Riigikaitsekomisjon otsustas oma 5. detsembri istungil konsensuslikult, et teeme Riigikogule ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada ning Riigikogu kodu‑

Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Täna arutlusel oleva eelnõu esimene lugemine lõpetati käesoleva aasta 16. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, käesoleva aasta 30. novembril kella 17.15‑ks ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut. Eelnõu ei vajanud juhtivkomisjoni keelelisi täpsustusi.Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist käesoleva aasta 5. detsembri istungil ning kiitis konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja.

Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Käesoleva eelnõu esitas Vabariigi Valitsus 26. septembril käesoleval aastal. Eelnõu esimene lugemine toimus käesoleva aasta 16. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, käesoleva aasta 30. novembril kella 17.15-ks eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud. Juhtivkomisjon keelelisi täpsustusi eelnõu kohta ei teinud. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist käesoleva aasta 5. detsembri istungil ning kiitis konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja.Eelnõu kohaselt pikendatakse alates 2023. aasta 1. jaanuarist Riigikogu 2021. aasta 8. detsembri otsuses "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis" sätestatud kuni viie kaitseväelase kasutamise tähtaega Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis 2023. aasta 31.

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Käesoleva eelnõu esitas Vabariigi Valitsus käesoleva aasta 26. septembril ja selle esimene lugemine toimus 16. novembril. Muudatusettepanekuid head ametikaaslased eelnõu kohta esitanud.Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist käesoleva aasta 5. detsembri istungil ning kiitis konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja. 11. oktoobri istungil otsustati konsensuslikult, et kui eelnõu esimene lugemine lõpetatakse, tehakse ettepanek võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda selle aasta

Mul on selline küsimus. Venemaa on rünnanud Ukrainat ja käib täiemahuline sõda. Sina oled Eesti parlamendi riigikaitsekomisjoni esimees. Samas on sinu sponsorid olnud sellesama Venemaa rahadega sinu selja taga. Kas sul seda mõtet ei ole tekkinud, et et sa selle koha pealt vabatahtlikult lahkuksid? Või seleta ära, miks see õige on, et Venemaa sponsorid, pealegi veel rahaga, mida FBI uurib, on sinu selja taga, aga sa oled ikkagi riigikaitsekomisjoni esimees ja nagu aus mees tuled meie ette siia rääkima.

Austatud ametikaaslane Peeter Ernits! See eelnõu nagu ka eelnevad operatsioone puudutavad eelnõud ja järgnevad operatsioone puudutavad eelnõud käsitlevad Eesti kaitseväelaste lähetamist operatsioonidele,

Kui soovite, olen alati valmis rääkima sellest teisel ajal ja teises kohas. Aga ärme palun teeme seda selle eelnõu raames, mis käsitleb Eesti kaitseväelaste lähetamist välisoperatsioonidele koos meie liitlastega. Hea ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Ma tänan. Kas soovitakse avada läbirääkimisi?

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Selle eelnõu esitas Vabariigi Valitsus samuti käesoleva aasta 26. septembril ja selle esimene lugemine toimus 16. novembril. Muudatusettepanekuid ei laekunud.Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist selle aasta 5. detsembri istungil ning kiitis konsensuslikult heaks eelnõu teise lugemise teksti ja Riigikaitsekomisjon 11. oktoobri istungil konsensuslikult otsustas, et kui eelnõu esimene lugemine lõpetatakse, siis tehakse ettepanek võtta eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda käesoleva aasta 7. detsembriks.

poisse. Sina praegu esitled seda. Kas sa oled Ühendkuningriigi sõjaliste esindajatega rääkinud sellest, et sul on Vene sponsorite raha Aitäh, austatud Peeter Ernits! Tõepoolest, me räägime siin kaitsekoostööst Ühendkuningriigiga, aga me räägime ka kaitsekoostööst teiste JEF‑i liikmesriikidega: Hollandi, Leedu, Läti, Norra, Taani, Soome, Rootsi ja Islandi kaitseväe esindajatega. Ühendkuningriigi Ühendkuningriigi ühendekspeditsioonivägi on olnud Eestile aastate jooksul väga heaks liitlaskoostöö formaadiks. Tänu selles koostöös osalemisele on meie Kaitsevägi omandanud vajalikke teadmisi ja vajalikke oskusi.

Aga minu küsimus oli, et kas sa oled arutanud – ja ma lähen nüüd laiemale – mitte ainult Ühendkuningriigi, vaid nende teiste meie partnerite sõjaväejuhtidega, kas kas sinusugune mees Eesti riigikaitsekomisjoni, riigi parlamendi[komisjoni] juhina on üldse usaldusväärne, kui tal on Vene sponsorite raha taga? Oled sa seda arutanud? Vasta palun konkreetselt, mitte seda üldist, et usaldus ja kõik muu. See on niigi selge. Hea

Läbirääkimisi avada ei soovita. Muudatusettepanekuid otsuse eelnõu 691 kohta ei ole esitatud. Juhtivkomisjoni palve on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamist.

Suur tänu, hea esimees! Head kolleegid! Käesoleva eelnõu esitas Vabariigi Valitsus 26. septembril ja esimene lugemine toimus siin saalis 16. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli 30. novembril. Ühtegi muudatusettepanekut ei tulnud.Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist 5. detsembril ja kiitis konsensuslikult

menetluse käigus on selgunud, et muudatusettepanekuid otsuse eelnõu 692 kohta laekunud ei ole. Juhtivkomisjoni palve on viia läbi lõpphääletus. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamist.

Austatud Riigikogu esimees! Head kolleegid! See eelnõu läbis täpselt samadel kuupäevadel täpselt samad sammud nagu kõik eelnevadki.

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Selle operatsiooni puhul on tegu klassikalise ÜRO sinikiivrite rahuvalveoperatsiooniga.

ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Muudatusettepanekuid eelnõu 694 kohta laekunud ei ole. Juhtivkomisjoni palve on viia läbi eelnõu lõpphääletus. Alustame selle ettevalmistamist.

Panen hääletusele otsuse eelnõu 694. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Austatud esimees! Head kolleegid! Ilmselt pole üllatus, et kõik menetluslikud kuupäevad ja protsessid on samad, mis teistelgi missioonide eelnõudel. Muudatusettepanekuid ei olnud.

Aitäh! Head ametikaaslased, kas teil on ettekandjale küsimusi? Küsimusi ei ole. Ma tänan ettekandjat. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Muudatusettepanekuid otsuse eelnõu 695 kohta laekunud

Minu ettekanne käsitleb tõesti julgeolekuasutuste seaduse ja Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu ja selle menetlust teise teise lugemise eel. Ma tuletan meelde, et selle eelnõu algatas võrdlemisi hiljuti, 17. oktoobril Vabariigi Valitsus ja selle esimene lugemine lõpetati käesoleva aasta 16. novembril.

Riigikogu juhatus on kinnitanud juhise Riigikogus seaduseelnõu menetlemise hea praktika kujundamiseks ja selle punkt 2 sätestab, et kui juhtivkomisjoni menetluses oleva eelnõuga kavandatakse põhimõttelisi muudatusi teise komisjoni valdkonda kuuluvas seaduses, küsib juhtivkomisjon teise komisjoni arvamust.

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon esitas eelnõu kohta 30. novembril arvamuse, mis on asutusesiseseks kasutamiseks, aga teil loomulikult, head ametikaaslased, on võimalus selle arvamusega tutvuda. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne teist lugemist käesoleva aasta 5. detsembri istungil, kus eelnõu algataja esindajatena osalesid Kaitseministeeriumi õigus‑ ja haldusküsimuste asekantsler Margit Gross ning õigusosakonna õigusloome valdkonnajuht Guido Pääsuke. Selsamal 5. detsembri istungil kiitis riigikaitsekomisjon konsensuslikult heaks muudatusettepanekute tervikloetelu ning volitas komisjoni esimeest ja eelnõu eest vastutavat komisjoni nõunikku-sekretariaadijuhatajat koostama ja esitama Riigikogule eelnõu teise lugemise teksti ja seletuskirja. Kokku on muudatusettepanekute loetelus kaks muudatusettepanekut. Riigikaitsekomisjoni muudatusettepanekud tulenesid riigikaitsekomisjoni nõuniku-sekretariaadijuhataja Aivar Engeli ja komisjoni liikme Mati Raidma ettepanekust ning kaitseminister Hanno Pevkuri komisjonile saadetud kirjas sisalduvatest ettepanekutest. Need muudatusettepanekud ja nende selgitused on antud muudatusettepanekute loetelus. Ma ei hakka neid oma ettekandes detailselt avama, nendega on teil võimalik tutvuda. Muudatusettepanekus nr 1 on sisuliselt kaks seotud muudatust, mistõttu on need vormistatud ühe muudatusettepanekuna. Märgin seda, et muudatusettepaneku nr 2 alusel suurendatakse parlamentaarset kontrolli kaitseväeluure üle. Kõik riigikaitsekomisjoni muudatusettepanekute kohta langetatud otsused olid konsensuslikud. Kaitseministeeriumi ametnikud, kes esindasid eelnõu algatajat, toetasid kõikide muudatusettepanekute kohta langetatud riigikaitsekomisjoni otsuseid. Ka mina palun kolleegidel riigikaitsekomisjoni muudatusettepanekuid toetada. tegi riigikaitsekomisjon eelnõus mõned keelelised ja normitehnilised täpsustused. Eelnõu teksti viidud keelelised ja normitehnilised täpsustused ning juhtivkomisjoni arvestatud muudatused on alla joonitud. Juhtivkomisjon on teinud selle eelnõuga seoses menetluslikke otsuseid ja ettepanekuid. 24. oktoobri istungil otsustati konsensuslikult, et kui eelnõu esimene lugemine lõpetatakse, tehakse ettepanek võtta eelnõu Riigikogu täiskogu päevakorda käesoleva aasta 7. detsembriks, ja see päev on kätte jõudnud, nii nagu see on kalendris ette nähtud, pärast 6. detsembrit. Riigikaitsekomisjon otsustas 5. detsembri istungil konsensuslikult, et tehakse Riigikogule ettepanek eelnõu teine lugemine lõpetada. Tänan! Hea ettekandja, teile küsimusi ei ole. Ma tänan teid. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita.

Ohvriabi seaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 29. septembril käesoleval aastal. Ohvriabi seaduse eelnõu eesmärk on parandada vägivalla, kuriteo või kriisijuhtumi ohvritele osutatavate ohvriabiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning muuta kuriteoohvrite hüvitiste taotlemise taotlemise süsteem ohvrisõbralikumaks. Eelnõuga sätestatakse seni õiguslikult reguleerimata teenused, nende eesmärk ja sisu ning nõuded teenuseosutajatele.Kehtivas seaduses puuduvad järgmised käesolevas seadus[eelnõus] sätestatud teenused: psühhosotsiaalne abi kriisijuhtumite korral, seksuaalvägivalla kriisiabi, taastava õiguse teenused ja vägivallast loobumise toetamine. Olulisel kohal eelnõus on ohvriabi osutajate hariduse ja täienduskoolituse nõuded, mille eesmärk on tagada, et haavatavas olukorras ohvritega töötaksid asjakohase ettevalmistuse saanud spetsialistid.Seega Seega kujundatakse eelnõuga ohvriabi valdkond ulatuslikult ümber ning 2003. aastal vastuvõetud ohvriabi seadus tunnistatakse kehtetuks. Eelnõu 702 esimene lugemine lõpetati 24. oktoobril käesoleval aastal selles saalis ja muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, 7. novembriks esitati kuus muudatusettepanekut. Kolm muudatusettepanekut esitas Eesti Keskerakonna fraktsioon ja kolm muudatusettepanekut Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon. Õiguskomisjon esitas juurde kuus muudatusettepanekut ja kokku on muudatusettepanekute loetelus meil kümme muudatusettepanekut. Õiguskomisjon küsis eelnõu ettevalmistamisel arvamusi erinevatelt asutustelt ja huvirühmadelt. Õiguskomisjoni pöördumisele vastasid Eesti Naiste Varjupaikade Liit, Läänemaa Naiste Tugikeskus, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon, MTÜ Lastekaitse Liit, Ühendus Vägivallavaba Elu Kaitseks, Politsei- ja Piirivalveamet, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda.

Eelnõu teiseks lugemiseks ettevalmistamise käigus arutas õiguskomisjon 15. novembril esitatud ettepanekuid koos arvamusi esitanud asutuste ja huvirühmade esindajatega. Samuti osalesid istungil Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti esindajad. Sellel 15. novembri istungil keskendus õiguskomisjoni arutelu valdavalt Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud muudatusettepanekutele ning Eesti Naiste Varjupaikade Esiteks arutati ettepanekut jätta eelnõu § 12 lõike 3 punktist 3 välja nõue, et ohvriabi osutavate isikute puhul hinnatakse lisaks nende tööks vajalikele isikuomadustele ka nende väärtusi ja võimekust. Õiguskomisjon arvestas ettepanekut täielikult. Ütlen kõigi muudatusettepanekute kohta, et täpsemad selgitused on muudatusettepanekute loetelus ja ja seletuskirjas, ka ettepaneku nr 1 kohta. Samuti arutas õiguskomisjon Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ning Eesti Naiste Varjupaikade Liidu ettepanekut, et naiste tugikeskuse teenuse kättesaadavus oleks tagatud igas maakonnas ja et teenus oleks liitteenus kehtiva ohvriabi seaduse mõistes, mis tähendab, et teenust osutav tugikeskus tegutseb meeskonnana, näiteks on meeskonnas ka psühholoog ja jurist. Õiguskomisjon toetas neid ettepanekuid. Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja tõi istungil peamise probleemina välja, et eelnõuga sotsiaalhoolekande seadusesse lisatav kohaliku omavalitsuse kohustus osutada vältimatu abina ka psühhosotsiaalset kriisiabi kriisiabi on omavalitsustele uus kohustus, mida sotsiaalhoolekande seadus ei reguleeri. Eesti Linnade ja Valdade Liit rõhutas, et kohalikule omavalitsusele uue ülesande määramisel tuleks selleks ette näha ka rahalised vahendid. Õiguskomisjon toetas Eesti Linnade ja Valdade Liidu seisukohta ja jättis muudatuse sotsiaalhoolekande seadusest välja. MTÜ Lastekaitse Liit, Ühendus Vägivallavaba Elu Kaitseks, Politsei‑ ja Piirivalveamet ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda konkreetseid ettepanekuid eelnõu kohta ei teinud. Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni ettepanekutes toodi välja, et psühhosotsiaalse kriisiabi puhul peaks seadus ette nägema isikute ringi, kellele seda pakutakse, näiteks suitsiidist mõjutatud lapsed ja teised haavatavad sihtrühmad. Tõstatati küsimus eranditest, millistel juhtudel ei maksta kuriteoohvritele hüvitist. Samuti toodi välja, et Sotsiaalkindlustusametil tuleks garanteerida ohvriabivajaduse tuvastamiseks hindamisvahendid ning tagada ohvriabispetsialistide väljaõpe. Ka peaks ohvriabitöötajatele olema seaduses tagatud supervisioon, et hoida nende vaimset tervist ja tagada professionaalne areng. Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti esindajad vastasid VATEK‑i ehk Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni seisukohtadele sellelsamal 15. novembri istungil. Psühhosotsiaalse kriisiabi kohta selgitati, et seadus ei nimeta konkreetseid sihtrühmi, küll aga on VATEK‑i esiletõstetud sihtrühm nimetatud seletuskirjas koos teiste sihtrühmadega, kelle puhul Sotsiaalkindlustusamet praegu psühhosotsiaalset kriisiabi pakub. Hindamisvahendite ja supervisiooni puhul jäädi seisukohale, et need on töökorralduslikud küsimused ega vaja seetõttu seaduses sätestamist. Kuriteoohvri hüvitise kohta selgitas Sotsiaalministeerium, et hüvitise maksmise piirangud on lubatud vastava konventsiooni järgi juhul, kui selleks annab alust ohvri või taotleja seotus organiseeritud kuritegevusega või kui hüvitise maksmine oleks vastuolus õiglustunde ja avaliku korraga. Hüvitise maksmise otsusele eelneb põhjusliku seose tuvastamine. Tagajärg peab tulenema just sellest konkreetsest kuriteost. Seega ei aitaks ohvrit taotlemise aja pikendamine, sest aastaid hiljem ei ole võimalik põhjuslikku seost tuvastada. Sotsiaalministeerium selgitas ka, et kaasab ohvriabispetsialistide ettevalmistuse nõuete [täpsustamiseks] huvirühmad ning töögrupis arutatakse ohvriabi osutava isiku haridusnõuete täpsustamist määruses. Eelkõige puudutab see psühhoterapeudi ettevalmistamise nõudeid, mille vastu avaldasid huvi nii Eesti Naistevastase Vägivalla Liit kui ka Vaimse Tervise ja 22. novembri istungil tehti otsused muudatusettepanekute kohta ning eelnõu menetlusotsused. Õiguskomisjon tegi eelnõu kohta kuus muudatusettepanekut. Nagu ma juba enne ütlesin, muudatusettepanekute selgitused seletuskirjas on esitatud kokkuvõtlikult, täpsemad selgitused on toodud muudatusettepanekute loetelus.

Ma tänan. Hea ettekandja, teile küsimusi ei ole. Ma tänan teid. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada

teist lugemist ettevalmistanud toimingud. Selle eelnõu algatas Vabariigi Valitsus ...

31. augustil 2022 algatas vist selle Vabariigi Valitsus. Kuidas? 31. augustil käesoleval aastal algatas selle Vabariigi Valitsus.

seadustes. Eelnõu 658 esimene lugemine toimus 12. oktoobril ja muudatusettepanekute tähtajaks ei laekunud ühtegi ettepanekut. Majanduskomisjon arutas eelnõu teise lugemise ettevalmistamist oma 5. detsembri istungil ja otsustas teha eelnõu kohta ühe muudatusettepaneku just tehniliste asjaolude täpsustamiseks.

7. detsembriks ehk tänaseks, otsustas teha ettepaneku teine lugemine lõpetada ja kui teine lugemine lõpetatakse, siis panna eelnõu kolmandaks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda 14. detsembriks. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan teid. Küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Alustame nüüd muudatusettepanekute läbivaatamist. Eelnõu 658 kohta on laekunud üks muudatusettepanek. See on juhtivkomisjonilt

mille Riigikogu majanduskomisjon algatas käesoleva aasta 24. oktoobril. Selle algatamise põhjuseks oli õiguskantsleri 10. juunil käesoleval aastal tehtud ettepanek, mis leidis leidis ka Riigikogus 19. oktoobril toetuse. Selle eesmärgiks on lisada kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 17

hindamisaruande tellimisega seotud kulud. Eelnõu esimene lugemine toimus käesoleva aasta 9. novembril ja muudatusettepanekuid selleks ajaks ei laekunud.

Esimesel istungil tehti eelnõu kohta menetluslik otsus teisele lugemisele suunamise kohta. Teisel istungil ehk 5. detsembril toimus arutelu eelnõu edasise menetluse üle ja tehti ka menetluslikud otsused. Otsustati võtta eelnõu teiseks lugemiseks komisjoni päevakorda, eelnõu teine lugemine lõpetada ja kui teine lugemine lõpetatakse, siis võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus

arutas oma 22. novembri ja 5. detsembri istungil Vabariigi Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamist teiseks lugemiseks.Komisjonile

lugemine lõpetada ja kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 14. detsembril. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan. Teile küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Muudatusettepanekuid laekunud ei ole

Rahanduskomisjon arutas maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse ehk halduskoostöö direktiivi ülevõtmise [seaduse] eelnõu oma 22. novembri ja 5. detsembri istungil. Turuosalistelt ja huvigruppidelt ettepanekuid ei laekunud ja ka Riigikogust muudatusettepanekuid ei esitatud. Rahanduskomisjon tegi konsensuslikult

otsused on tehtud konsensuslikult. Aitäh! Hea ettekandja, teile küsimusi ei ole. Ma tänan teid. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Juhtivkomisjoni seisukoht on,

relvaloamenetluses arendada edasi digilahendusi ning ühtlasi arendada vastavat registrit. Registripidamise kaasajastamisega seoses muudetakse riigilõivuseadust, kuid ei muudeta kehtivaid riigilõivude määrasid. Näiteks asendatakse mõiste "relvaloa vahetamine" mõistega "relvaloa kehtivuse pikendamine". Tehnoloogia areng ning vajadus tagada tõhus järelevalve relvade ja nende omanike üle on loonud nõudluse asjakohase, turvalise ja kasutajakeskse relvade ja relvaomanike andmete töötlemise tehnoloogia järele. Eelnõuga kavandatakse relvaseaduses õiguslikud muudatused, mis on vajalikud, et minna üle täisdigitaalsele loamenetlusele ning võtta kasutusele uus teenistus‑ ja tsiviilrelvade register. Teenistus‑ ja tsiviilrelvade registrisse kantakse piiratud tsiviilkäibes olevad relvad, kõik relva‑ ja padrunikollektsiooni kuuluvad relvad ning laskekõlbmatud relvad ja teenistusrelvad. Register on kasutusel olnud alates 2002. aastast. Selle infotehnoloogiline baas on vananenud ega võimalda sellist andmetöötlust, nagu tänapäeval vaja. Politsei‑ ja Piirivalveamet ning Siseministeeriumi infotehnoloogia‑ ja arenduskeskus alustasid juba 2018. aastal Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel registri ajakohastamist. Selle käigus suurendatakse registri kui avaliku teenuse töökindlust, tagatakse andmete, sealhulgas avalike andmete kvaliteet ja võimalus esitada neid reaalajas. Tänapäevased lahendused peavad arvestama suutlikkust teha täiendusi, luua uusi liideseid ja arendustöid paindlikult ning ressursisäästlikult. Praeguseks on digiteeritud relvaloataotluse esitamine, tsiviilkäibes olevate relvade haldusmenetlus ja relva tsiviilkäibesse võõrandamine. Loodud on relvalubade digimenetluses taotlemise keskkond, kus isikutel on võimalus esitada relvaloataotlusi Politsei‑ ja Piirivalveametile interneti teel ilma jaoskonda minemata. Samuti on võimalik taotlusi sisestada menetluskeskkonda, kus ametnikud saavad neid menetleda. Uudse lahendusena loodi taotlejatele võimalus taotluskeskkonnas näha taotluse menetluse kulgu. Loodud kaupmehekeskkonnas on võimalik teha relvade müügiks vajalikke toiminguid, samuti edastada kiirelt andmeid Politsei‑ ja Piirivalveametile. Varem tuli seda kõike teha paberdokumentidel ja see võttis kaua aega. Ees seisab veel mitmeid uuendusi, mis aitavad arendada teenuspõhist ühiskonda, kus kõik inimesed saavad riigiga suhelda, ilma et nad peaksid teadma midagi avaliku sektori hierarhilisest struktuurist ja selle rollide jaotusest. Tehnoloogiline alusplatvorm on tulevikukindel ja turvaline ning muutub paindlikult koos kasutajate vajaduste ja tehnoloogilise arenguga. Muudatuste jõustumise korral väljastatakse paberil üksnes relvaga rahvusvaheliseks liiklemiseks vajalikke lube: eriluba, eelluba, luba ja Euroopa tulirelvapass. Lube ja Euroopa tulirelvapasse taotletakse ja taotlusi menetletakse samuti elektrooniliselt. Lisaks täiendatakse õigusselguse huvides relvaseadust sätetega, milles reguleeritakse tulirelvaalase teabe vahetust ja koostööd Euroopa Liidus. Reguleeritakse, mis teavet Politsei‑ ja Piirivalveamet teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega vahetab. Näiteks vahetatakse teavet selle kohta, kas isikule on keelatud relvaloa väljastamine seetõttu, et teda on karistatud süütegude toimepanemise eest. Sellist teavet saame siis ka oma menetluses kasutada. Seaduse muudatused on kavandatud jõustuma 2023. aasta 30. jaanuaril. Muudatused, mis puudutavad juriidilise isiku nimele registreeritud relva väljastamise ja tagastamise registripõhist arvestust, on kavandatud jõustuma

Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud kolleegid! Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu esimese lugemise ettevalmistamine toimus õiguskomisjoni istungil 21. novembril. Nagu juba öeldud, reguleerib see seadusemuudatus a) digilahendusi relvaloamenetluses ja b) teenistus‑ ja tsiviilrelvade registri arendamist. Minister seda seletas. Komisjonis jagasid ministeeriumi poolt selgitusi asekantsler Veiko Kommusaar ja õigusnõunik Marju Aibast.Väga Aibast. Väga selgelt saime aru, et see seadusemuudatus on hea selles mõttes, et seesama register, mis meil on praegu, sai alguse 30 aastat tagasi, nagu me juba kuulsime, seda on küll kogu aeg uuendatud, aga see seaduse muutmine võimaldab luua väga turvalise ja kaasaegse registri. Kõik loataotlused, vajalikud menetlused ja andmepäringud on edaspidi elektroonilised ja ka taustapäringud automatiseeritakse. Tekib ka keskkond, mis on ikkagi uus asi, relvadega kauplejatele, kust nähtub info inimese relvaloa olemasolu või puudumise kohta. Elektrooniliselt leitavaks leitavaks muutub kogu info relvaloataotleja relvade, lubade ja isegi laskemoonakoguste kohta. Muidugi pole vähetähtis ka see eesmärk, et vähendada bürokraatiat ja ajakulu. Komisjoni liikmetel oli täpsustavaid küsimusi, need keskendusid tervisetõendile. Küsiti näiteks, kuidas saadakse relvaloa menetlemisel ligipääs terviseandmetele ja milliseid andmeid täpsemalt küsitakse. Asekantsler selgitas, et terviseandmed otse registrisse laekuma ei hakka ja registrid selles osas omavahel ei ühildu ka selle seadusemuudatuse järel. See on mõneti lahendamata probleem relvaloa taotlejale ja ka menetlejatele, aga kahjuks ei ole veel head elektroonilist lahendust leitud. leitud. Tegelikult on vaja üksnes arsti seisukohta, kas relvaloa võiks väljastada või mitte. Siseministeeriumi esindaja rõhutas, et nendel ei ole mingisugust huvi saada juurdepääsu kõikidele terviseandmetele, piisab ainult sellest lõppotsusest. Uuriti näiteks täpsemalt tulirelvapassi kohta, kuidas välismaale minnes kontrollitakse relvaluba või aktsepteerivad välisriigid edaspidi ka meie digitaalset relvaluba. Teatavasti on Euroopa Liidus kehtestatud tulirelvapass, mis peab igal relvaomanikul olema, et relvaga piiri ületada, aga relvaluba on siseriiklik dokument ja see on edaspidi elektrooniline. Küsiti veel täpsemalt tervisetõendi teemadel, kas on võimalik, et perearst edastab omalt poolt elektroonilises keskkonnas relvaloa taotlemiseks vajalikud andmed. Küsijale selgitati vastuseks, et relvaloataotluse positiivse otsuse eeldus on, et taotleja on füüsiliselt terve, ka tema vaimne tervis on korras, milleks on vaja teha psühhiaatriline kontroll. Küllap ei tee liiga rõhutada, et relvaloa menetleja ei vaja infot terviseseisundi väljaselgitamise protsessi kohta, vaid lõplikku professionaalset hinnangut, kas tervis lubab või ei luba relva omada.

Praegu on ikkagi niimoodi, et inimene peab oma terviseseisundi arsti juures kindlaks tegema. Kui ta kõiki muid asju saab taotleda mugavalt kodust lahkumata, kodust lahkumata, registripõhiselt, siis tervisetõendi jaoks peab ta siiski minema perearsti juurde ja saadud tõendiga ka koha peale. See seadus seda olukorda praegu ei muuda, aga see on tulevikuteema ja see kindlasti laheneb. Niimoodi.

teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 21. detsember kell 16 ja määrata juhtivkomisjoni esindajaks Urve Tiidus. Kõik otsused olid konsensuslikud ja need tegid Järveoja, Jürgenson, Kannimäe, Karilaid, Kaskpeit, Kovalenko-Kõlvart, Kruusimäe, Pikhof, Tiidus ja Toomast. Tänan väga. Austatud ettekandja, küsimusi teile ei ole. Ma tänan teid. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Anti Poolametsa. Palun!

teeme ettepaneku ka see lugemine katkestada. Seadus ise on suures osas asjakohane, mis puudutab digitaliseerimist, sest digitaliseerimine on meil ju olemas, registreid on vaja parendada. See on mõistlik. Nii mõnigi asi läheb lihtsamaks, kiiremaks ja efektiivsemaks. Ma ei hakka eraldi kõiki neid mõistlikke asju välja tooma. Järelikult, kui ma neid eraldi välja ei too, siis neid on siin piisavalt palju. Aga me näeme järjekordset probleemi kohustuslikus korras küllaltki sensitiivse informatsiooni jagamises teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. Me oleme nõus, et sellist infot võib jagada ja sellist infot võib jagada julgeolekuasutuste kaudu,

Põhjused võivad siin väga erinevad olla, kaasa arvatud inimese tervislik seisund ja muu. Kui senini ollakse hakkama saanud nii, et see info püsib liikmesriigi käes, siis meie leiame, et nii see peab ka jääma. Selline kohustus, nagu siin seletuskirjas on välja toodud – "Järelevalveametnikud peavad määruse jõustumisel sisestama info järelevalve tagajärjel peatatud ja kehtetuks tunnistatud relvaloa või selle andmisest keeldumise kohta siseturu infosüsteemi. Tagamaks, et siseturu infosüsteemi sisestatakse kogu vajalik teave, on otstarbekas loetleda RelvS‑is andmekoosseisud, mis infosüsteemi esitatakse, ja täpsustada, kes need edastab" –, just seesama sensitiivsete andmete liigne jagamine on meie jaoks probleem ja me kavatseme seda ka

ja see on järgmine. See on EKRE fraktsiooni ettepanek. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon teeb ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 737 esimesel lugemisel tagasi lükata. Alustame selle ettepaneku hääletamise ettevalmistamist.Head

ametikaaslased, panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku eelnõu 737 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

12, vastu 39, erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust. Seega on juhtivkomisjoni palve järgmine: eelnõu 737 esimene lugemine lõpetada. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on

õhtust, austatud juhataja! Austatud Riigikogu! Peale Venemaa alustatud provotseerimata ja põhjendamatut agressioonisõda Ukraina vastu 24. veebruaril

Ukraina vajab toetust ja Euroopa Liit on siin abikäe ulatanud, võimaldades Ukrainale erakorralist makromajanduslikku finantsabi. Selle eesmärk on säilitada sõjaolukorras Ukraina makromajanduslik finantsstabiilsus ja vastupanuvõime. Teile on esitatud otsuse eelnõu, et anda Euroopa Komisjonile riigigarantii summas 7 402 387 eurot. Garantii annavad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid vastavalt riigi osakaalule Euroopa Liidu kogurahvatulus.

6 miljardi euro suurust makrofinantsabi tagatakse nii liikmesriikide garantiide kui ka 540 miljoni euro ulatuses Euroopa Liidu eelarve ühise eraldisfondi vahenditega. Garantii sissenõudmine toimub vaid siis, kui Ukraina jätab maksekohustused täitmata ning kui ühise eraldisfondi vahendid on ammendunud. Komisjon on kohustatud liikmesriiki teavitama otsekohe, kui ilmneb, et Ukrainal võib tekkida tekkida laenu tagasimaksmisel viivitusi.Riigigarantii on tingimusteta, tagasivõetamatu ja nõudmise korral realiseeritav, mis tähendab, et liikmesriik peab kogu tagatislepingu kehtimise aja tagama Ukrainale antud laene maksimaalselt enda garantiis osalemise ulatuses. Garantiisumma ei tohi kunagi ületada liikmesriigile maksimaalselt summat.Garantiileping lõpeb, kui kõik 6‑miljardilisest paketist Ukrainale antud laenud on täielikult tagasi makstud, uusi laene enam ei väljastata ning ka tagatise andjate kohustused on tasutud, ning hiljemalt 2058. 2058. aasta lõpus.Mõju Eestile. Otsuse rakendamine ei too Eesti Vabariigile kaasa vahetuid otseseid kohustusi. Kohustused tekivad, kui garantii realiseerub ning Eesti peab tasuma Euroopa Komisjonile tagatisnõude alusel küsitud summad. Euroopa Komisjonile jääb ka kohustus hüvitada liikmesriikidele tagatisnõude alusel makstud summad peale seda, kui Ukraina on tagasimaksed tasunud, olenemata sellest, kas tagatisleping kehtib või on juba lõppenud.Austatud lõppenud.Austatud Riigikogu liikmed! Otsusega nõustumine võimaldab Euroopa Liidu ühise makromajandusliku finantsabi andmisega aidata paremini kaasa Ukraina lühiajalise makromajanduse stabiilsuse taastamisele ja riigi vastupanuvõime tugevdamisele. Samuti aitab see kaasa Ukraina valitsemissektori võla jätkusuutlikkuse tagamisele ning riigi võimele täita oma finantskohustusi. Ühiselt saab Euroopa Liidu nimel laenu võtta soodsamatel tingimustel, kui saaksid liikmesriigid eraldi, ja Euroopa Liidu ülene koordinatsioon aitab kaasa abi tulemuslikkusele. Eesti solidaarne osalemine Ukrainale antavas garantiis näitab Euroopa ühtsust ja parandab liikmesriikide, sealhulgas Eesti rahvusvahelist mainet. Kõik liikmesriigid on võtnud kohustuse viia garantii andmiseks vajalikud siseriiklikud menetlused läbi esimesel võimalusel.Eelnev puudutas Ukraina toetamist 2022. aastal. Eilsel Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumisel soovisime kokku leppida ka Ukraina toetamise raamistikus 2023. aastaks. Teatavasti oli ka mul 18 miljardi euro suuruse toetuspaketiga nõustumiseks olemas Vabariigi Valitsuses ja Euroopa Liidu asjade komisjonis kinnitatud mandaat. Kinnitamiseks esitatud pakett ei sisaldanud eraldi riikide antavaid garantiisid. Ukrainale antavad laenud oleks tagatud Euroopa Liidu eelarvepuhvri kaudu, milleks oli kavas eelarvemääruse muutmisega õiguslik alus luua. Kahjuks seda kokkulepet ühe riigi, Ungari vastuseisu tõttu ei tulnud. Läbirääkimised jätkuvad, kuid paralleelselt mõeldakse ka varuvariantidele, et Ukraina toetamisel ei tekiks uuel aastal lünka. Varuvariant suure tõenäosusega eeldab vähemalt ajutiselt riikidelt sarnaselt praeguse otsusega täiendavate garantiide andmist. Seega, kui kokkuleppe saavutamine osutub võimatuks ja alternatiivne lahendus peaks käiku minema, tulen teie ette uue garantii andmise otsusega.

Muidugi tuleb olla väga rahul sellega, et Ungari blokeeris selle otsuse, sest see, mida tehakse praegu siin selle eelnõuga, ja see, mida te tahate tulla järgmise eelnõuga tegema, on Eesti finantsilise autonoomia ja meie eelarvelise suveräänsuse äraandmine Euroopa Liidule. See on väga põhimõtteline asi. Need vaidlused on Euroopas kestnud aastakümneid. Kui koroonaajal tehti ka ühislaen, siis pandi sinna peale terve hulk väga rangeid piiranguid, mis tingimustel ja kuidas üldse saab seda teha niimoodi, et see ei tooks kaasa Euroopa Liidu liikmesriikide eelarvete allutamist Brüsselile. See asi, mille te nüüd siia olete toonud, teeb seda jälle. Ühe väikese sammukese võrra, mõnede miljonite võrra, aga teeb seda jälle. Sellega ei saa nõus olla. Miks te sellist asja meile siia toote? Miks te annate ära Eesti finantsilist suveräänsust? Aitäh, Tänane eelnõu on siiski garantii andmine summas 7 402 387 eurot, mida Eesti garanteerib juhul, kui Ukraina ei maksa seda laenu tagasi. See on see summa, mille piirides me praegu Eesti riigi, kui nüüd

me saaksime kindlad olla, et selline loominguline lähenemine ei ole nakkav? Ma ei oska praegu sellele küsimusele kuidagi vastata. Ma arvan aru saavat, et te soovite rääkida Ukraina meremeeste koolitamisest Eestis ja diplomite uuendamisest, aga need on juba sellised küsimused, et koolitamiseks antakse välja koolituslubasid ja diplomite uuendamiseks on omad regulatsioonid. Poliitilise otsusega diplomeid või koolitunnistusi välja anda kuidagi ei saa. Seetõttu ei julge ma siin selles puldis ministrina esinedes seisukohta võtta. Ma lihtsalt usun, et Eesti riiklikud institutsioonid töötavad ausalt ja erapooletult. Kui see ausalt ja erapooletult. Kui see nii ei peaks olema, siis nende otsuseid saab Eestis vaidlustada kohtus. Teisiti ei oska ma seda küsimust praegu käsitleda.

otsustate, et me peame aitama Ukrainat veel mingisuguse ristiisa vahendusel. Meil ei ole vaja Euroopa Komisjoni mingi ristiisana, kellele me anname mingisuguse garantii. Seda enam, et kas teile ei ole pähe tulnud – minule küll on pähe tulnud –, et niisuguse abi andmine Ukrainale niisugustel tingimustel lõhnab neokolonialismi järele? See on alatu Ukraina suhtes, see on alatu purustatud, hävitatud ja vereohvreid kandva Ukraina rahva suhtes, et sundida neile peale mingisugused finantskohustused ja kui nad ei suuda neid täita,

Olles lugenud seda eelnõu, mis praegu siin saalis on arutlusel, ja ka garantiilepingut, siis ma ei saa kuidagi nõustuda teiega, et Ukrainale midagi peale surutakse. Ukraina on väga vajanud makrofinantsabi oma eelarve toetuseks, pensionide väljamaksmiseks, sotsiaaltoetuste väljamaksmiseks. Miks seda tehakse Euroopa Komisjoni egiidi all üheskoos, Euroopa Liidu riigid üheskoos? Sellepärast et nii on palju lihtsam finantsturgudelt raha laenata. Ka Ukrainal on lihtsam, kui ta saab selle laenu ühest kohast, tal on üks lepingusuhe, selle asemel, et suhelda ükshaaval 27 riigiga. Ühiselt 27 või ka 26 riigiga, kui Ungari jääb välja, laenuvõtmine on väga palju soodsam ja me saame anda selle väga palju soodsamalt Ukrainale üle. Aga mis puutub koloniseerimisse, siis tõepoolest, Ukraina seda raha vastu võttes arvestab, et ta peab muutuma demokraatlikuks õigusriigiks, ja tal on soov niimoodi muutuda. Tal on soov siiski liituda Euroopa Liidu ja NATO‑ga ning saada demokraatlikuks õigusriigiks. Ma võin käe südamele panna: olen väga palju Ukraina poliitikutega kohtunud ja tean, et nad soovivad seda abi saada ja on tänulikud, kui Euroopa Komisjon seda neile kiiresti võimaldab.

juhiga ja tean üsna hästi, kui korrumpeerunud see riik kahjuks on. See, et ta peab õiglast võitlust, on üks asi, aga need rahad, mis sinna lähevad, tihti kaovad. Sellest ei taheta palju rääkida.

Kust see 387 eurot sinna otsa tuleb, arvestades, milline, nagu öeldakse, möll seal käib ja kuidas raha seal kaob? See 387 tuleb väga lihtsalt, arvutuslikult, ja neile antakse laenu või see abipakett on 18 miljardit ja see jaotatakse riikide vahel garanteerimiskohustuse võtme järgi, kus Eestil on oma võti. võti. Võti on tuletatud Eesti SKP‑st või rahvakogutulust võrrelduna kõikide Euroopa Liidu riikide rahvakogutuluga. See on tehniliselt arvestatud ja see on 70% sellest summast, mis

toppida Ukraina aitamise sildi alla. Praegune sigadus, mida te siin Ukraina aitamise sildi all teete, on Eesti finantsilise suveräänsuse äraandmine ning järgnevate Riigikogu koosseisude ja valitsuste finantsilise suveräänsuse piiramine. See on kogu asja iva ja see on see iva, mille pärast meie siin praegu pahased oleme.Te räägite, et Euroopa Liidu egiidi all on lihtsam laenu anda. Teate, kui palju lihtsam oleks üldse elada, kui põhiseadus ei kehtiks?

Üheskoos Ukrainat aidata on väga palju tõhusam ja mõjusam. Paraku see nii on, ka Ukrainal, abi vastu võttes, ja ka Eestil. Lepingupartner on Euroopa Komisjon, kes kontrollib nende laenunõuete täitmist, sealhulgas õigusriigi praktikate realiseerimist ja demokraatlikke

Eesti iseseisvust kuidagi ei mõjuta. Kui, siis soodsas suunas, sest me peame meeles pidama ja me teame, et Ukraina võitleb ka meie väärtuste eest. Jaak Valge, palun! millega tagatakse suhteliselt väike summa, 7 402 387 eurot. Mina nüüd küsin, kas Eesti finantsilise iseseisvuse seisukohalt on põhimõtteline vahe, kui suur see summa on.

Ma isegi ei oska öelda, kus selle summa piir on, et võiks Eesti finantsilise iseseisvuse kaotamisest hakata rääkima. Finantsilise iseseisvuse kaotamisest võib rääkida siis, kui näiteks riigi võlakoormus on üle teatavate piiride, nii et riik ei suuda enam oma kohustusi täita ei oma kodanike ega ka oma partnerite ees. Selleks, et riigid ei [liiguks] [liiguks] oma rahandusega sinnamaale, et nad ei suuda oma kohustusi täita, on Euroopa Liidus sisse seatud Maastrichti kriteeriumid ja seal on näiteks [ette nähtud] võlakoormuse suhtarvuna 60%

Selle kohta mul andmed puuduvad, kui palju kulub Ukraina laenulepingu menetlemisele Euroopa Komisjonis. Küll ma tean, et selle lepingu maht, millega soovitakse anda tulevikus, järgmisel aastal abi, on 18 miljardit. Selle garanteerimine, ütleme, selle plaani B kohaselt jaotatakse ära riikide vahel sama võtmega, et kui suur osa on riigi kogutulul Euroopa Liidu riikide kogutulus. See ei käi kindlasti üle jõu ühelegi Euroopa Liidu riigile, Ukraina aitamine selles mahus. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea eesistuja! Hea minister! Martin Helme küsimusest lähtuvalt: tõepoolest, põhiseaduse järgi ei tohi Riigikogu vastu võtta otsuseid, mis järgmiste Riigikogu koosseisude finantsilist sõltumatust piiravad. Miks te viimasel ajal teete kogu aeg poliitilisi otsuseid, mis rikuvad seadusi, praegu suisa Eesti Vabariigi põhiseadust? Täna me kuulsime infotunnis, kuidas Kaja Kallas õigustas

Ukraina kolleegid on väga tänulikud selle Euroopa paketi eest. See on üks osa globaalsest [toetusest], ka teised riigid ja institutsioonid toetavad Ukraina eelarvet, kust järgmisel aastal on iga teine grivna

blokeerida omadel põhjustel. ECOFIN‑i nõukogu oli sellel nädalal ja seal Tšehhi rahandusminister pakkus välja plaani, kuidas Ungarist mööda minna. Kas see plaan on vettpidav? Mis selle elemendid on? Jaa, järgmine plaan, nii-öelda plaan B juba liigub edasi. Need nõupidamised toimuvad iga päev. Ma oma kõne lõpus tutvustasin seda plaani natuke lähemalt ka. See tähendab, et küsitakse riikide käest täiendavaid garantiisid selle 18 miljardi tagamiseks ilma Ungarita. Kinnitamiseks esitatud pakett ei sisaldanud eraldi riikide antavaid riigigarantiisid, see, mis eile jäi läbi hääletamata, ja Ukrainale antavad laenud oleks tagatud Euroopa eelarvepuhvri kaudu,

Euroopa Liidu 26 riigil on tõsine soov ja veendumus Ukrainat toetada nende võitluses,

Euroopa Komisjon. Aitäh! No siin kõlavad ikka eriti absurdsed seisukohad. "Ukrainlased on väga tänulikud." Loomulikult on nad tänulikud. Kui teile rahalaeva pakutakse, loomulikult olete tänulikud, eriti kui sealt saab kõrvale nihverdada, nagu Ukrainas on kombeks. Minu küsimus või isegi seisukohavõtt on selline, et antud juhul ei ole Euroopa Komisjon käitunud demokraatlikult. See, mida tehakse Ungariga, ei ole demokraatlik. Ungari rahade blokeerimine ei ole demokraatlik. Liikmesriikide finantssuveräänsuse rikkumine on vastuolus Euroopa Liidu aluslepingutega. Kui te väidate, et ei ole vastuolu meie põhiseadusega, siis on vastuolu Euroopa Liidu aluslepingutega, ja see on ka on ka täiesti ebademokraatlik käitumine. Veel kord minu küsimus: kas te ei arva, et me käitume praegu nagu räkiti puhul, kus üks kord maksame ja jäämegi maksma? Antud juhul on räkiti tegija Euroopa Komisjon. Ei, Ei, ma ei arva seda. Ma arvan, et need summad on täiesti piiritletud, üheselt ja lõplikult, ja need garantiid lähevad käiku alles siis, kui Ukraina oma kohustusi ei täida. Mingisugust räkitit ma siin ei näe. See abi Ukrainale on Eestile ja teistele Euroopa Liidu riikidele jõukohane, ma ütleksin, isegi vähim, mis me saame teha, et aidata Ukrainal ennast kaitsta agressori vastu.

Eesti juhib jätkuvalt 1,6%‑ga SKT‑st, Saksamaa seis on praegu 0,25%. Kui vaadata seda jaotusvõtit, mille järgi siin on jagatud, siis Saksamaal on 900 miljonit ja meil 700.

reaalse abiga, mis on tulnud otse Eestist, Saksamaalt, Itaaliast, Kreekast, Lätist ja nii edasi, Norrast, eks ju? Seda peegeldab see seis,

Ma arvan, et teile on teada, et Eesti on üks nendest riikidest, kes veab eest koordinatsiooni, et Ukrainat aidataks võimalikult kiiresti neile vajalikus mahus ja määras. Eesti on selle eestvedaja terves maailmas. Kui te rahvusvahelist pressi loete, siis te võite selles veenduda. Kaja Kallas on teinud suurepärast tööd. Iga riik aitab nii, nagu ta tunneb, [et on

Aga me oleme veendunud selles, vähemalt konservatiivid on veendunud selles, et seda me ei tohi teha ikkagi põhiseadust liigselt riivates. Siin on olemas tõsised ohud ja küsimus ei ole mitte summas, vaid printsiibis. Ma eelnevalt küsisin teie käest kasulikkuse kohta,

Te mõistsite mind valesti. Ma vabandan, kui ma väljendusin ebaselgelt. See 18 miljardit, mida järgmisel aastal soovivad anda Euroopa Liidu riigid makrofinantsabina, läheb täies mahus, täielikult Ukrainasse. Kas Euroopa Komisjonil on sellega seoses kulusid? Kindlasti on mingisugused lepingu menetlemise kulud, aga need sellest summast maha ei lähe,

Kindlasti on selle lepingu täitmise seirel omad kulud, aga need ei lähe maha sellest summast, mida meie garanteerime. Sellest summast, mida meie garanteerime, kulusid maha ei lähe, seda ma võin teile kinnitada.

Kaja Kallas on maksumaksja rahaga endale au ja kuulsust saanud juba küll ja küll. Täna me kuulsime, et suisa Kassandraks, näete, nimetatakse, ja ta sai ka kätte isikliku mõjuka tiitli. Ta on selle auga välja teeninud sellega, et Eesti on Ukrainat aidanud. Aga miks te nüüd annate selle suurepärase võimaluse käest, annate selle Euroopa Komisjonile? Euroopa Komisjoniga üheskoos me suudame aidata Ukrainat teiste Euroopa Liidu riikidega üheskoos. Me suudame aidata Ukrainat kiiremini ja tõhusamalt ning ka järelevalvet teostada tõhusamalt.Jaa, Kaja Kallase tegevust on märgatud terves maailmas ja ma arvan, et Eesti saab selle üle uhke olla. Seda Seda eelnõu siin saalis ei oleks ja seda tööd, mida Kaja Kallas on pidanud tegema, ei oleks olnud vaja teha, kui Venemaa ei oleks Ukrainale kallale tunginud.

Aitäh, auväärt minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Ma palun nüüd ettekandeks kõnepulti rahanduskomisjoni liikme Maris Lauri. Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas Riigikogu otsust "Riigigarantii andmine" ehk eelnõu 750 oma istungil 22. novembril. Eelnõu tutvustas Rahandusministeeriumi ametnik Andres Kuningas. Ta selgitas põhjusi ja tingimusi. Ma seda täpsemalt praegu ei kata, kuna minister sellest juba rääkis.Järgnesid küsimused. Aivar Kokk küsis tagatise realiseerimise võimaluse kohta. Nagu ikka on garantiidega see lugu, et garantii puhul tekib meil kohustus sel juhul, kui laenusaaja ei suuda õigel ajal oma kohustusi täita.Aivar Aivar Sõerd osutas eelnõu vajalikkusele ja sellele, et jaotusvõti on sobiv, ning küsis, kas on mõned riigid, kes ei soovi selles osaleda. Vastuses osutati Ungarile.

Euroopa Komisjon laenanud enda vahendite tagatisel, kuid kuna koormused on kasvanud, siis need kohustused või garantiide tagamine läheb riikidele vastavalt sellele, kui suur on see võti, ja nad

muudatusettepanekutele lühem tähtaeg. Komisjon langetas menetluslikud otsused ja kõik need otsused tehti konsensuslikult: võtta eelnõu päevakorda täna, kolmapäeval, 7. detsembril, lõpetada esimene lugemine ja määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 9. detsember kell 16.

teha ka lõpphääletuse. Veel kord: kõik otsused langetati konsensuslikult. Aitäh! Aitäh, auväärt ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Avame läbirääkimised. Martin Helme, palun, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel! Aitäh, lugupeetud asespiiker! Head kolleegid! Jaa, minister ütles meile arutelu lõpus, et ei tohi ära unustada, kus on selle arutelu alguspunkt. Vaat ei unustagi. Selle arutelu alguspunkt on riikide finantsiline suveräänsus Euroopa Liidu süsteemis, see on algus‑ ja lõpp-punkt. Ukraina ei puutu üldse asjasse. Ukrainat on võimalik aidata nii liikmesriikidel individuaalselt, liikmesriikidel grupiviisiliselt kui ka rahvusvahelistel organisatsioonidel, nii nagu nad tahavad. Ukraina ei puutu üldse asjasse. See on järjekordne jõhker võimu kaaperdamise üritus Euroopa Liidu poolt liikmesriikide finantsilise suveräänsuse arvel. See on põhjus, miks Ungari sellele vastu oli. Euroopa Liidus on jäänud järele vähe riike, kes seisavad oma suveräänsuse eest. Ungari on üks neist. Eesti pole kunagi eriti selle eest seisnud ja siin me nüüd oleme. Siiamaani on Euroopa Liit Ukrainat abistanud nii‑öelda omavahenditest. Mis need omavahendid on? Need omavahendid on liikmesriikide makstavad liikmemaksud, liikmemaksud, põhimõtteliselt, ja neid arvutatakse erinevate valemitega, nagu on lepingutes paika pandud. Aga mida see tegelikult tähendab? Tegelikult tähendab see seda, et kui need omavahendid kulutatakse Ukraina peale, siis meie põllumehed raha ühel hetkel enam Muidugi, meie igasugused sallivuslased ka enam ühel hetkel ei saa, aga nendele jätkub kauem kui põllumeestele, ma olen peaaegu kindel. Aga põhimõtteliselt seda raha, mida meie siin Brüsseli kukrusse paneme, juba kulutatakse. Nüüd on see otsa saamas ja nüüd tullakse liikmesriikidelt lisaraha küsima. Selle käigus tahetakse liikmesriikidele panna peale kohustused, mis seovad nad Euroopa Liidu ühiste võlgadega. Sellega ehitatakse ühist Euroopa liitriiki. See on kogu selle asja algus‑ ja lõpp-punkt, kogu selle eelnõu algus‑ ja lõpp-punkt. See on see, millega Brüsselis tegeldakse iga jumala päev Euroopa ühendriikide ehitamisega. Kui selleks on vaja panna üles silt, et aitame Ukrainat, siis pannakse üles silt "Aitame Ukrainat!". Kui selleks on vaja panna üles silt "Võitleme koos viiruse vastu!", siis pannakse see silt üles. Uusi silte on võimalik iga päev leida. Selle Selle me ju näeme läbi. Mulle tundub, et kõik ei näe, aga meie küll näeme. Eriti õudne on kuulata kogu argumentatsiooni selle kohta, miks me seda teeme: sest nii on lihtsam. Ära sa märgi! Jälle, väga hea näide koroonaajast. Kui ikkagi inimestele ei meeldinud Kaja Kallase apartheidirežiim, et kõigile koonudele maskid ette ja süst sisse, ja inimesed hakkasid rahumeelselt selle vastu protestima, siis jumal nende mingite põhiseaduslike punktidega selle kohta, et inimestel on õigus meelt avaldada või on sõnavabadus ja kogunemisõigus – ei, lihtsam oli koerad peale saata. Alati on lihtsam inimeste põhiõigustest üle sõita. Alati on lihtsam riikide, eriti väikeriikide suveräänsusest üle sõita. See on ju nii hea lihtne. Aga me ei peaks sellega nõus olema! See ei ole see reeglitepõhine maailm, millest meile iga päev jutlustatakse. See ei ole see õigusriigi tagaajamine, millest Euroopa Liit meile iga päev jutlustab. See, et lihtne on, ei tähenda, et õige on. See, mida siin praegu tehakse, ei ole õige. Meie oleme igatahes selle vastu ja teeme ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 750 esimene lugemine lõpetada, aga Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon on teinud ettepaneku see eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Me läheme selle ettepaneku hääletamise

Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt hääletas 13 Riigikogu liiget, vastu oli 36, erapooletuid ei olnud. Ettepanek ei leidnud toetust.Eelnõu jääb menetlusse. Vastavalt juhtivkomisjoni ettepanekule on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg käesoleva aasta 9. detsembril kell 16. Läheme tänase viimase, 32. päevakorrapunkti juurde: Vabariigi Valitsuse algatatud makse‑ ja arveldussüsteemide seaduse eelnõu 743 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks rahandusminister Annely Akkermanni. Austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Esitan teile arutamiseks Vabariigi Valitsuse heakskiidetud makse‑ ja arveldussüsteemide Eelnõuga sätestatakse nõuded makse‑ ja arveldussüsteemidele. Eelkõige nähakse ette nõuded suurematele maksesüsteemidele, mida eelnõus käsitletakse arveldussüsteemi nime Täpsemalt öeldes on need süsteemselt olulised maksesüsteemid, mille häired võivad põhjustada negatiivseid tagajärgi kogu elektrooniliste pangaülekannete taristule.Eestis ei ole eraldi seadust makse‑ ja arveldussüsteemide kohta. Mõned sätted on ette nähtud krediidiasutuste seaduses, mõned võlaõigusseaduses ja mõned väärtpaberituru seaduses.Mis on aga makse‑ ja arveldussüsteem? Lihtsustatult öeldes toimuvad arveldussüsteemi kaudu nii rahaarveldused kui ka väärtpaberiarveldused. Arveldussüsteemi liikmeteks võivad olla nii pangad kui ka mõned teised finantsasutused, näiteks investeerimisühingud. Pangad kasutavad maksesüsteeme omavaheliste kohustuste arveldamiseks. Maksesüsteeme saab omakorda liigitada suurteks ja väikesteks. Suuri maksesüsteeme nimetatakse süsteemselt oluliseks. Seda seepärast, et kui nendega midagi juhtub, siis võib see häirida kogu majanduse toimimist, lihtsustatult öeldes pangaülekanded ei lähe lihtsalt läbi. Samuti võib juhtuda, et mõni sellises süsteemis osaleja, näiteks üks pank, muutub maksejõuetuks ja maksejõuetuse negatiivsed tagajärjed võivad üle kanduda teistele süsteemis osalejatele ehk teistele pankadele.Eelnõu

Uus seadus puudutabki eelkõige suuri ehk süsteemselt olulisi maksesüsteeme ja väärtpaberiarveldussüsteeme. Käesolev uus seadus ei reguleeri muid, alternatiivsete maksevahendite jaoks mõeldud makse‑ ja arveldussüsteeme või makseid võimaldavaid platvorme. Näiteks jäävad välja krüptovaratehinguid võimaldavad süsteemid ja platvormid. Eestis on sisuliselt kaks süsteemi, mida eelnõu võib otseselt puudutada. Üks on kaardimaksete süsteem, mida haldab Nets Estonia AS, ja teine väärtpaberiarvelduste süsteem, mida peab Nasdaqi tütarfirma. Lisaks on igal pangal oma pangasisesed süsteemid, kuna suur osa makseid toimub ühe panga kontode vahel, kuid antud eelnõu neile pangasisestele süsteemidele nõudeid ei sätesta. Muud suured süsteemid, mida meie pangad kasutavad, asuvad teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, sealhulgas Euroopa Keskpanga süsteemid. Mida aga konkreetne eelnõu reguleerib? Esiteks nähakse ette arvelduste lõplikkuse põhimõtted suurtes ehk süsteemselt olulistes maksesüsteemides ja väärtpaberiarveldussüsteemides see, mismoodi toimub maksekorralduste täitmine, seda ka juhul, kui mõni osapool muutub maksejõuetuks või läheb pankrotti. Ka siis viiakse makse lõpuni ehk juba teel olevat makset ei saa tagasi pöörata. Seda nimetatakse arvelduste lõplikkuse põhimõtteks. Arvelduste lõplikkuse alused põhinevad suuresti vastaval Euroopa Liidu direktiivil. Teiseks, uude seadusesse tuuakse üle juba kehtivad võlaõigusseaduse sätted, mis näevad ette pankade ja teiste finantsasutuste juurdepääsutingimused maksesüsteemidele, et eelkõige tagada erinevate turuosaliste põhjendamata diskrimineerimise vältimine. Kolmandaks, Eesti Pangale antakse selged volitused, et ta saaks eelkõige suuri makse‑ ja arveldussüsteeme tunnustada ja nende järele valvata, muu hulgas saada nende korraldajatelt vajalikku infot. Eesti Pank saab õiguse hinnata vastava süsteemi reegleid ja siis teha selle põhjal otsuse, kas ta tunnustab arveldussüsteemi või mitte. Lisaks täpsustatakse, millised on Eesti Panga põhifunktsioonid järelevaatajana. Samuti, kuna Eesti pangad kasutavad aina rohkem teistes Euroopa Liidu riikides asuvaid maksesüsteeme või teenuse sisseostmist, loob eelnõu Eesti Pangale võimaluse hinnata ka sellega seonduvaid riske ja seda koostöös Finantsinspektsiooniga. Neljandaks nähakse ette vastavad reeglid ka siis, kui meie pangad toimetavad kolmandate riikide arveldussüsteemides, näiteks Suurbritannias. Praktikas ilmnenud probleemina võib välja tuua selle, et Eesti ettevõtjatel on olnud raskusi ühineda maksesüsteemidega väljaspool riigi piire, sest hetkel on kehtiv regulatsioon puudulik ja võimaldab mitmeti tõlgendamist. Ühe olulisema puudusena võib märkida, et arvelduste lõplikkuse jaoks ei paku meie regulatsioon küllaldaselt kindlust, kas mõne meie panga pankroti korral on arveldussüsteemi sisestatud maksed ja süsteemis antud tagatised tagasipööramise vastu kaitstud või mitte. Kokkuvõttes teenib eelnõu ka seda eesmärki, et tarbijatel ja ettevõtetel oleks võimalik ilma tõrgeteta teha iga hetk Eestis elektroonilisi makseid, muu hulgas kaardimakseid. Uuringud on näidanud, et Eestis eelistab seitse inimest kümnest ostude eest tasuda alati või enamasti pangakaardiga. Juhul, kui mõni oluline süsteem kokku kukub, võib see tuua kaasa olulisi tõrkeid või lausa selle, et elektroonilisi makseid ei saagi teostada. Eelnõu kaudne eesmärk ongi tagada, et pangaülekanded toimiksid tõrgeteta. Seadusemuudatused jõustuvad üldises korras. Selline oli ülevaade eelnõuga tehtavatest muudatustest. Tänan teid tähelepanu eest! Aitäh, lugupeetud minister! Teile küsimusi ei ole. Ma palun ettekandjaks rahanduskomisjoni liikme Maris Lauri. Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Rahanduskomisjon arutas makse‑ ja arveldussüsteemide seaduse eelnõu 743 oma 21. novembri istungil.

vahetevahel koos. Sellele küsimusele, kas midagi põhimõtteliselt muutub, oli vastus see, et põhimõttelisi muutusi ei ole. Kõik asjad konsolideeritakse üheks tervikuks, et kõik oleks ühes kohas. Küll saab Eesti Pank mõnevõrra juurde volitusi, et teha paremini suurte süsteemide järelevalvet ja [tal

Järgmine küsimus oli, kas see eelnõu puudutab ka äriühingutes olulist osalust omavate isikute taustakontrolli. Vastus oli, et ei. et ei. Süsteemis osalevate pankade taustakontrolli teeb Finantsinspektsioon ja nende ülesanded jäävad samaks.

maksesüsteemis peaks midagi juhtuma, siis on olemas teatud kindlus ja reeglid, kuidas süsteemid edasi toimiksid. Eelkõige puudutab see praktilist küsimust, kaardimakseid.

pealt. Küsiti ka seda, kas eelnõu puudutab märkimistunnustega väärtpaberitega kauplemist. Vastus oli, et ei, see puudutab neid süsteeme, mis toimivad Eestis. Tallinna börsil on oma eraldi arveldussüsteem, kaardimaksete süsteem, suured süsteemid, mis on Euroopa Keskpanga juures, mõnel määral ulatub see eelnõu ka sinna. Kuid Euroopa Liidust väljaspool, näiteks Ameerika börsi suhtes eelnõu ei kohaldu.

kodu‑ ja töökorra seadusele kümme tööpäeva. Aitäh! Aitäh, austatud ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Kas fraktsioonidel on soov avada läbirääkimised? Läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 743 esimene lugemine lõpetada. Olemegi esimese lugemise lõpetanud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 21. detsember kell 17.15.Head Head kolleegid! Tänased päevakorrapunktid on läbitud ja istung lõppenud. Aitäh! Kohtumiseni homme!